Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Če bi danes povzela le zadnjo analizo Fiskalnega sveta glede učinka davčne reforme, bi, mislim da, že vse povedala. Osnovno sporočilo Fiskalnega sveta ob analizi ukrepov davčne reforme – ta analiza je v bistvu na podlagi sklepa Komisije za nadzor javnih financ je resno opozorilo, da bo davčna reforma imela velik vpliv na javne finance, vendar na žalost negativen učinek. Kljub temu da ima današnji Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb minoren učinek na javne finance, okoli 87 milijonov letno, pa imajo ostali zakoni, ki so v paketu davčne reforme, tudi zakon o debirokratizaciji, ki nas še čaka, ogromne negativne posledice za proračun. Koalicija je predlagala, da bi se vsi zakoni o davčni reformi obravnavali po nujnem postopku, a predlog ni dobil zadostne večine. Razlog naj bi bil, da bodo, če ti zakoni ne bodo sprejeti, nastale težko popravljive posledice za državo. državo. Mislim, da je za take zakone, ki so tako pomembni in ki se naslavljajo kot davčna reforma, pa le potrebno nekoliko več časa in razprave in vključiti vse deležnike, ki se jih tiče ta reforma. Zato menim, da je pravzaprav ravno obratno, da bo sprejetje teh predlogov povzročilo težko popravljive posledice za javne finance in za državo Slovenijo, na kar opozarja tudi varuh javnih financ, to je Fiskalni svet. Vlada pravi, da bo izpad prihodkov nadomestila tako, da bodo ljudje z večjim razpoložljivim dohodkom več trošili. Je že res, da so se v zadnjem letu in pol vloge na bankah povečale za okoli 2 milijardi, se pravi ljudje imajo več kot 2 milijardi več na svojih računih, ker so v tem času, ko je covid kriza, pravzaprav varčevali, vendar pa je nerealno pričakovati, da se bo to zgodilo v takih številkah, kot jih te reforme predvidevajo. Tudi Umar pravi, da, citiram: »Je zanašanje na to, da se bo povečala potrošnja, zelo negotovo, zato bi bilo potrebno tovrstne posege kombinirati z ukrepi za zagotovitev vzdržnosti javnih financ. Za stabilnost davčnih prihodkov je treba upoštevati vse vidike, ker sicer se lahko kmalu pojavijo potrebe po dvigu nekaterih drugih davkov.« Konec navedka. Jaz pa bi tu še dodala, da ne samo, da se lahko v bližnji prihodnosti dvigujejo davki, lahko se zmanjšujejo tudi pridobljene pravice, kar pomeni manj za zdravstvo, šolstvo, socialo. Kako bo Vlada dosegla izpad teh prihodkov, tudi ne vemo, ker ni naredila nobenih izračunov, ki bi dokazovali nevtralizacijo javnega finančnega učinka na saldo državnega proračuna. Se pravi, nihče ne ve, kako bo približno milijardo oziroma milijardo 52 v štirih letih pridobila Vlada nazaj v proračun. Tudi na to zelo resno opozarja Fiskalni svet. Pa poglejmo samo nekaj številk, ki govorijo, koliko nas bo stal posamezni zakon. Recimo samo zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini o dohodnini bo v letu 2022 prinesel 247 milijonov manj v državni proračun, leta 2025 že 846 milijonov. Če govorimo o zakonu o spremembah, o katerem razpravljamo danes, o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, je približno 27 milijonov letno, Zakona o davku na dodano vrednost 14 milijonov evrov. Če pa govorimo še potem kasneje o zakonu o debirokratizaciji, kjer je javnofinančni učinek od 50 do 165 milijonov manj v proračunu, pomeni, da bodo vsi ti davčni zakoni, ki nas čakajo, v letu 2025 skrčili proračun za milijardo 52. Mislim, da govorimo o ogromnih številkah. In govoriti, da bo to prinesla nazaj samo večja potrošnja ljudi, je milo rečeno res smešno.

ki naj bi z znižanjem davkov prinesle več v blagajno. Vse te tri novele ponovno niso bile usklajene s socialnimi partnerji, vse je šlo mimo Ekonomsko-socialnega sveta in ne nazadnje povzročajo ogromno dodatno luknjo v proračunu, in to ne samo začasno, ampak dolgoročno.Morda je kreativno računovodstvo ministra za finance gospoda Širclja lahko uporabno na podjetniški ravni, vsekakor se pa na državni ravni to ne bo izšlo. Naj spomnim, da je lani proračunska luknja znašala več kot 3 milijarde evrov, od tega se le 70 % te luknje nanaša na ukrepe v zvezi s covidom. Letošnja proračunska luknja naj bi bila skoraj 4,2 milijarde evrov, ne vem, lahko da bo tudi višja, samo na današnji dan imamo manko v blagajni 2,1 milijarde, pa vemo, katerega smo, 12. julija. Da ne bo samo kritika ali pa, jaz temu rečem, pozitivna kritika, današnji predlog zakona prinaša seveda tudi predloge, ki jih pozdravljam. Gre za spremembe, kot so v 10. členu: »Če zavezanec na novo zaposli osebo, mlajšo od 29 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ali jo zaposli iz poklica, za katerega na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.« To vsekakor podpiram, saj se s tem širi obseg olajšave za zaposlovanje, in sicer za zaposlovanje oseb s poklici, za katere na trgu ni dovolj kadra. Naslednja rešitev je tudi recimo 11. člen, kjer gre za zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod, se pravi računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke, okolju prijazne tehnologije. Tudi to je dobra rešitev. 12. člen, kjer zvišujejo olajšavo z 20 % na 80 za sprejem vajenca, dijaka ali študenta za praktično delo v strokovnem izobraževanju, to je super ukrep. Vemo, da podjetja težko sprejemajo študente oziroma dijake na prakso, tako da bo to sigurno pospeševalo, da da bodo podjetja zainteresirana. Potem tudi 13. člen, ki določa višjo olajšavo za donacije in tako naprej. Tako da v tem predlogu zakona je seveda tudi kar nekaj dobrih rešitev, ki jih v LMŠ podpiramo. Ampak pri vsem tem je vseeno potrebno poudariti, da na žalost ta vlada skrbi le za odhodkovno stran, nič pa za prihodkovno. Tudi Fiskalni svet opozarja na to. Namreč, večji del prihodkov, ki jih Vlada predvideva, se nanaša le na predvideno večjo gospodarsko rast in BDP naj bi v povprečju nominalno naraščal po stopnji 5 %, kar je absolutno premalo, da bi lahko pokrili vse dodatne obveznosti, ki jih nalagamo z vsemi temi zakoni. Ta rast bi morala biti še vsaj za od 1,5 do 2 odstotni točki višja. Že ta 5-odstotna gospodarska rast je po ocenah različnih institucij preoptimistična. Verjetno, skorajda sem prepričana, da tudi sam minister za finance ne verjame vsem tem napovedim. Predlagane davčne reforme bodo po modelskih ocenah Fiskalnega sveta dolg sektorja država kumulativno povečale za od 4 do 14 odstotnih točk BDP.

S tem da je potrebno še spomniti, da nas poleg davčne reforme čaka še uvedba socialne kapice, ta ukrep bo letno zmanjšal za 100 milijonov pokojninsko blagajno in najmanj za 65 milijonov zdravstveno blagajno. Nadgradnja davčnega sistema iz naslova dohodnine bo zmanjšala prihodke samo v letu 2022 za 247 milijonov. Potem Potem vemo, da imamo zakon o investicijah v Slovensko vojsko, ki nas letno stane 145 milijonov, čaka nas dolgotrajna oskrba, kjer naj bi proračun kril celoten strošek dolgotrajne oskrbe, kjer potrebujemo dodatnih 300 milijonov, in pa ne nazadnje še demografski sklad, ki bo tudi drastično zmanjšal znesek iz naslova dividend v proračunu, odvisno seveda od gospodarske rasti posameznega leta, ampak cirka od 150 do 200 milijonov letno. In še enkrat, da ponovim. Medtem ko bo državni proračun lani in letos zabeležil rekorden manko, je pač Vlada pripravila sveženj davčne zakonodaje, s katero boste davčno razbremenili plače in dohodke od kapitala in s tem povzročili dodatno luknjo v proračunu. Pri tem moram spomniti, in je predvsem zanimivo dejstvo, da ste bili še pred desetletjem SDS, ko je bila Slovenija v hudi gospodarski in finančni krizi, krizi, zagovorniki varčevanja in čim manjšega zadolževanja. V državo ste klicali trojko, skupino institucij, v kateri so bili Evropska komisija, Evropska centralna banka in tudi IMF. Danes pa je popolnoma drugače, ne govorimo več o milijonih, ampak milijardah, in to milijarda gor, milijarda dol in nikome ništa. V LMŠ nimamo nič proti davčnim spremembam. Seveda so potrebne, davčna zakonodaja je živa stvar. Tudi sami smo v vladi Marjana Šarca sprejeli mini davčno reformo, vendar pa je potrebno vse spremembe, povezane z davčnim prestrukturiranjem, obravnavati celovito. Zaradi vseh teh ukrepov bo Slovenija, ker se bo morala dodatno zadolževati, prihodnje pretresanje na finančnih trgih lahko pričakala zelo oslabljeno. Glavni problem dolga je predvsem, da je zanj potrebno plačevati obresti. S tem se zmanjšujejo razpoložljiva sredstva za druge namene, ki omogočajo delovanje socialne države. Trenutno so res časi, ko so obresti res zelo nizke, tudi po negativni obresti, in se je Slovenija zadolževala, pa ne samo Slovenija, s čimer pravzaprav ves čas ta vlada opravičuje zadolževanje in trošenje javnega denarja. Vendar, vedeti moramo, da ta denar ne bo vedno tako poceni in tudi bonitetne ocene, ki vplivajo na ceno denarja, ne. Slovenija mora tudi vsako leto refinancirati od 2 do 3 milijarde posojil. Takrat bodo drugi časi in tveganje, da spet postanemo tarča finančnih trgov, ni zanemarljivo. Poleg tega je pa potrebno tudi povedati dejstvo, da poceni zadolževanje ni le domena domena ali dobro upravljanje vlade Janeza Janše, ampak je posledica ekspanzivne politike Evropske centralne banke in ne posledica vladnih ukrepov. Zato je povečanje dolga v krizi potrebno učinkovito izkoristiti za krepitev gospodarskega potenciala za izdatke, ki prinašajo dodano vrednost, investicije, ki bodo v prihodnosti prinašale gospodarsko rast za poslovanje, konkurenčnost, ne pa za tekoče izdatke, plače, transfere, predrago zaščitno opremo, neuporabne ventilatorje. V LMŠ na to ves čas opozarjamo. Ta vlada, kot sem že povedala, skrbi le za odhodkovno stran, nič pa ne naredi na prihodkovni strani. In skrbi le za predvolilno ekonomijo oziroma se gre finančno huliganstvo. Po domače to pomeni, da bo zmanjkalo denarja slej ko prej, morda za plače, zdravstvo, izobraževanje, za pridobljene pravice. Čemu se bomo odrekli takrat? Bomo videli. Gre za nepremišljene in nerazumne predloge sprememb davčne zakonodaje, na kar opozarja več institucij, predvsem Fiskalni svet in Umar. Poleg tega pa pravzaprav epidemije še ni konec, Vlada že napoveduje tretji val, gre le še za vprašanje datuma. Predsednik Vlade je v ponedeljek tudi napovedal lockdown v septembru, po drugi strani pa minister za gospodarstvo gospod Počivalšek pravi, da si ne moremo privoščiti še enega lockdowna. S tem se tudi jaz strinjam in ne vem, kaj se bo zgodilo, ko bodo nehali veljati vsi ti ukrepi, ki zdaj blažijo posledice pandemije, morebitno zaprtje gospodarstva, ponovni lockdown. Slej ko prej se bodo začeli, ko bodo nehali veljati ti ukrepi, tudi stečaji zombi podjetij, brezposelnost, to je dejstvo. Že zdaj vsi ti zakoni, ki jih obravnavamo, ki so kot paket davčne reforme, predstavljajo dodatno tveganje za vzdržnost javnih financ na srednji rok, da ne naštejem še vseh PKP, ki smo jih sprejeli, v katerih so tudi ukrepi, ki nimajo nobene zveze s covid krizo. Če dam samo za lažjo predstavo, koliko je ta vlada že zadolžila vsakega državljana.

se tu vprašam, ali je zdaj res čas za zniževanje davkov. Protikoronski ukrepi so precej napihnili državni dolg, obrestne mere so sicer trenutno res nizke, a to ne bo trajalo v nedogled. Popravki se bodo slej ko prej zgodili in ta dolg bo treba enkrat vrniti. Vsi vemo, da nobeno kosilo ni zastonj, in tudi evropska nepovratna sredstva, ki jih bomo črpali iz Sklada za okrevanje in odpornost, bomo vračali z bodočimi davki. V tem trenutku bi se Vlada nujno morala ukvarjati z razvojnim in zelenim prebojem ter digitalizacijo, namesto da epidemijo in predvolilni čas izkorišča za uveljavljanje škodljivih predlogov, ki delujejo kot predvolilni bombončki, in se gre predvolilno ekonomijo. Proračun ni samopostrežna trgovina. To, da ta vlada plačuje s kreditno kartico državljank in državljanov, je za mene osebno nedopustno, zato pri samem glasovanju zakona ne bom podprla.

Evropska komisija je 1. julija potrdila slovenski Načrt za okrevanje in odpornost v višini 2,5 milijarde evrov. Kam se Kam se bo gibal razvoj Evropske unije in celo sveta, je že nekaj časa znano. Zeleno in digitalizacija sta dva pomembna segmenta, na katera mora Republika Slovenija dati več poudarkov, ne v prihodnosti, ampak že danes. Zato zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb naslavlja prav to vprašanje. Uvaja se novo olajšavo za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda, z uveljavljanjem katere si bo zavezanec znižal davčno osnovo za določena kvalificirana vlaganja. Uveljavlja lahko zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganje v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. Če želimo digitalizacijo, če želimo zeleno družbo,

naredilo dodatni preboj na tem področju. Na eni strani imamo – v Novi Sloveniji tem podatkom zaupamo, Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – po podatkih, prijavljenih v juniju, 71 tisoč 881 brezposelnih oseb. Ko pa na drugi strani pogledamo za leto 2019, se je iz Slovenije izselilo 15 prebivalcev, od tega jih je bilo skoraj 6 tisoč v starosti med 20 in 40 let. To se pravi, tisti kadri, ki bi v prihodnosti najbolj delali in največ prinesli v vse blagajne v Republiki Sloveniji. Zato se zavedamo, da je treba mlade spodbuditi, da je treba na drugi strani tudi delodajalce spodbuditi. Ta zakon o spremembah tudi nagrajuje oziroma podaja olajšave za zaposlovanje. Obstoječo olajšavo se širi na zaposlovanje oseb s poklici v primanjkljaju v višini 45 % plače,

in na novo se določa uveljavljanje višine zneska olajšave za zaposlovanje mladih oseb, ki se prvič vključujejo v zaposlitev, oseb mlajših od 25 let, olajšave v višini 55 To je na eni strani. Na drugi strani se pa predlaga zvišanje meje najvišje mogoče olajšave za zavezanca, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta, z 20 na 80 % mesečne plače v Sloveniji. To so podatki, ki bodo prinesli pozitivne kazalce v prihodnosti. Zaradi tega tudi kot mlad državljan ta zakon, zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, podpiram. Na koncu bi dodal eno mogoče državljankam in državljanom malo manj pomembno, ampak zame zelo pomembno zadevo, določa se višina olajšave za donacije za humanitarne, kulturne, športne, in še bi lahko naštevali, namene, poviša se z 0,3 na 1 %. Poleg tega se športne namene umesti tudi med namene, za katere je mogoča še dodatna olajšava v višini 0,2 %. Za šport se torej delež poveča s sedanjih 0,3 na 1,2 %. To so te zadeve, ki bodo tudi športnim namenom, humanitarnim in kulturnim namenom v prihodnosti, da bodo bolj zaživeli, da se bodo te dejavnosti bolj udejstvovale v družbi, in to bo imelo multiplikativne učinke

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka, kolegice poslanke in poslanci, lep pozdrav tudi v mojem imenu! Ko govorimo o javnih financah, se odpirajo številna vprašanja in vprašanj je bistveno več, kot imamo ta trenutek odgovorov. Odgovori, ki so na mizi, so vse prej kot logični, zaradi tega nas spremlja neka popotnica ali pa prizvok popotnice, da prihodnost ni dobra.

dobrodošli, ko govorimo o 30 milijonih, suma sumarum malo manj kot 30 milijonih posledic za proračun, to pri vseh teh primanjkljajih ni nek znesek. Bojim pa se, da ti zneski, ki so namenjeni temu, tudi ne bodo pravilno sledili cilju zaposlovanja ali pa kreiranju ene prihodnosti, kot je kolega Černigoj povedal, da bo nekdo z 10, 15 milijoni rešil izseljevanje mladih iz Slovenije. S tem zneskom se to

prav oni, in da je to tudi eden od razlogov, zakaj se ljudje izseljujejo. Če pogledamo situacijo nekoliko širše. Res je, mi imamo sedaj statistično poknjiženih 71 tisoč brezposelnih, ob tem pa ne povemo, da je bilo po podatkih maja približno 45 tisoč ljudi na eni od oblik čakanja na delo. Kaj bo s temi ljudmi? Ali so ti ljudje tudi dejansko brezposelni ali je teh ali je teh 45 tisoč ljudi že eno leto na neke vrste čakanju? To je vprašanje, s katerim bi morala priti pred nas Vlada, torej s temi podatki, povedati jasno, koliko ljudi je že tri, štiri, pet mesecev neprekinjeno na čakanju, ali te ljudi vodi kot zaposlene ali brezposelne. To so podatki, ki vplivajo na vzdržnost javnih financ. Seveda teh odgovorov mi preprosto ne dobimo. Vse, kar je do zdaj Vlada naredila, je to, da malho državnega proračuna, in ljudje so dobili občutek, da je denarja, kolikor hočeš. Ampak poglejmo, kaj se je zgodilo v zdravstvu. Nastale so samo čakalne vrste in rekordni puf. Neomejeno, Neomejeno, neciljno trošenje denarja ne zagotavlja reševanja problemov, še več, lahko celo povzroči dodatne nove. Ko govorimo, kakšno gospodarsko rast bi potrebovali, da bomo to poplačali, računamo, da bo gospodarska rast v naslednjih letih 5-, 6-procentna. Veste, to je zelo

seveda potem pridejo tudi nerealne rešitve. Bojim se, da nas bo zelo zelo bolela glava zaradi tega. Če še pogledamo nekoliko širše. Tudi drugi proračunski uporabniki na osnovi takega proračuna načrtujejo svoje prihodnje izdatke, tudi lokalne skupnosti. Če vemo, da imamo 30 % proračuna na puf, torej na kredit, da ni s prihodki usklajen, potem pomeni, da tudi občine 30 % svoje prihodnje porabe

bojim, da nas bo že kmalu bolela glava in da bo, ko bo prišlo do streznitve, zelo hudo. Bom zelo plastičen. Ko nekdo govori, da dobimo zastonj denar – tudi narkomanu dajo najprej zastonj drogo, potem pa mu jo začne diler po visokih cenah zaračunavati in vemo, kako se to konča za tistega. Primerjava, ki sem jo dal, je res nekoliko ostra, mogoče celo groba, ampak mislim, ko govorimo o resnostih zadev, da je mogoče bila v tem primeru primerna. Kar se tiče samega zakona, glede na celotno situacijo v SAB menimo, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ker ko to pogledamo še v kontekstu načrtovanih davčnih olajšav, niso bile opravljene simulacije, kaj bo s prihodki in odhodki.

ne zdrži. Prepričan sem tudi, da če bi zdržalo, potem bi ministrstvo tako simulacijo pripravilo, pa se je na vsak način ogiba. V SAB, kot sem že povedal, zakona ne bomo podprli. Hvala lepa.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Če na enostaven način povem, cilj tega zakona je, kako čim več davka od pravnih oseb pobrati, da se plača v Republiki Sloveniji.To je tako, če na enostaven način povem. Kajti vemo, da je na globalnem nivoju še vedno kopica držav, ki so poznane po tveganju, ki so poznane po zlorabah oziroma kjer se kopiči ogromno kapitala. In to je posledica, utaja davkov v tistih državah, iz katerih ta kapital prihaja. Tudi mi smo tista država, iz katere nam veliko kapitala uhaja. Teh načinov je več. In ker na globalni ravni nadzorni mehanizmi in kontrole niso tako uspešni, da se to ne bi dogajalo, je potrebno storiti na nacionalni zakonodaji čim več, da že na samem izvoru to preprečimo, da se to ne bi dogajalo v tako veliki meri, kot se dogaja sedaj. Dejansko je tu trg konkurence. Če davčno nisi konkurenčen, potem tudi prihodkov ni. Pa poglejmo nazaj, vse za celo desetletje ali pa zadnjih 15 let in tako naprej, kar je gospod Polnar zelo dobro predstavil, višali so se davki, prihodki pa procentualno niso sledili tistemu višanju davkov. niso sledili, poglejte številke. To se pravi, da s to strategijo nekaj ni v redu, se je je treba lotiti na drugačen način. Če si pa ti davčno konkurenčen, potem je moč pričakovati, da bo tudi prihodkov več. Bom navedel en primer. Če pogledamo stanje v hrvaških marinah, kjer je na stotine milijonov ali pokažite mi v hrvaških marinah, koliko je tam slovenskih zastav, da so ta plovila registrirana pod slovensko zastavo. Zelo težko mi boste kakšno plovilo našli. Pojdite gledat v našo edino marino, v Portorož, če je 20 % plovil registriranih pod slovensko zastavo. Pa vprašanje, če jih je, ker so vsa registrirana pod raznoraznimi tujimi zastavami, kjer so davčno bolj prijazni. To je konkreten primer, zelo jasen pa zelo nazoren pa zelo v bližini. To se pravi, moraš biti davčno konkurenčen. Če nisi davčno konkurenčen, potem dejansko nisi prijazen do mladih, ki jim moraš dati neke spodbude, da se zaposlijo doma, da ne odhajajo v tujino, in konec koncev tudi za tuje vlagatelje, da pridejo v Slovenijo gradit oziroma vlagat v razvoj in v svojo poslovno dejavnost. Veliko je bilo tudi razprave o obdavčenju dobičkov družb in kako se ta dobiček odliva in tako naprej. Sam menim, da bo treba narediti tudi nekaj na drugem segmentu, kajti vemo, da se dobički v Sloveniji plačujejo v manjši meri. Eno je odliv tujih družb, drugo je pa odliv prek nenormalnega veriženja podjetij.

danes tudi v tujini ni problem registrirati podjetja in potem z veriženjem teh družb dejansko izničiti ves dobiček družbe in se na ta način popolnoma izogniti plačilu davka. To so problemi. Še Še nekaj o kontroli. Mi smo danes slišali, kako je Fiskalni svet velik varuh javnih financ. Če pogledamo malo nazaj, velik varuh javnih financ naj bi bila tudi Banka Slovenije, pa tudi Fiskalni svet. Če pa pogledam od leta 2008 do leta 2011, v tistih treh letih, se je iz slovenskih bank prek dogovorjenih kreditov ukradlo tam nekje med 4 in 5 milijardami, pa če gremo brat letna poročila Fiskalnega sveta in Banke Slovenije za tista leta, je s financami v Republiki Sloveniji vse v redu. Nič ni ugotovljeno, nobena nepravilnost ni ugotovljena, pa se je ukradlo, če dam povprečje vmes med to oceno, ki je zelo realna, 4 milijarde pa pol, pa so ti varuhi, če beremo njihova poročila, rekli, da je to vse v redu, da ni nič narobe.

Jaz osebno menim, da mora biti ta konkurenčna, da se čim več davkov plača v Republiki Sloveniji, ne pa izven Slovenije. Kajti potem seveda prilivov v proračun ni. ni. Kot sem že na začetku povedal, višali so se davki v predhodnem obdobju, ampak prilivi niso temu sledili. Se pravi, da je treba neko spremembo narediti, moramo biti davčno prijazni. Seveda je tudi potrebno poskrbeti za proračunsko stabilnost v prihodnjem obdobju, to je zelo pomembno. Mi ne moremo določenih bonitet dajati, če ni prihodkov v državni proračun. Poglejte si napovedi za prihodnost. Slovenija bo sigurno med prvimi tremi državami v EU v naslednjih treh letih po največji gospodarski rasti. Pa me popravite takoj, ko to ne bo tako. To se sedaj vidi že zelo jasno, vidi se po finančnih sredstvih, ki so namenjena za razvoj, izgradnjo tako prometne kot ostale infrastrukture v Republiki Sloveniji za naslednjih pet let. Izgradnja državne infrastrukture je največji motor gospodarstva. Seveda to tudi pomeni priliv v državni proračun.

zelo velik motor za konkurenčnost, in seveda s tem tudi, da se več davka plača v Republiki Sloveniji. Ta zakon bom absolutno z veseljem podprl. Hvala. Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je gospod Igor Peček, pripravi se gospod Jože Lenart. Izvolite. IGOR PEČEK (PS LMŠ): Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi, spoštovana gospa državna sekretarka! Ena izmed vlog davčnega sistema je vsekakor zagotavljanje konkurenčnih pogojev. Za gospodarstvo je ta vloga ključna, se pa izkazuje tudi širše, tako za razmerja kot tudi za doseganje želenih ciljev in vplivov, ki jih ima davčni sistem na družbo kot celoto. Mislim, da je to potrebno imeti v uvidu nonstop, ves čas. Sem tudi zagovornik tega, da davki niso samo ekonomska in fiskalna kategorija, ampak imajo tudi socialni vpliv, ki ni zanemarljiv. Koalicija je na majski seji kolegija predlagala, da se vsi trije zakoni o davčni reformi obravnavajo po nujnem postopku. Predlog ni dobil zadostne večine, razlog pa sem že povedal tudi v stališču, kasnejše sprejetje predloga bi imelo težko popravljive posledice za državo, čeprav bi lahko menil tudi obratno. Ni bilo dialoga z Ekonomsko-socialnim svetom, ni bilo širše razprave oziroma javne obravnave tega zakona in

Če pogledamo znotraj predlagane davčne reforme samo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, jih lahko ocenimo tudi kot pozitivne, kot dobrodošle za podjetja, pa bi ob upoštevanju učinka v višini 27 milijonov in ob dejstvu, da je efektivna obdavčitev dohodkov v Republiki Sloveniji med najnižjimi tako v OECD kot v EU, lahko mislil tudi drugače. 27 milijonov pri 10 milijardah, kot je prihodkovna stran proračuna, je lahko tudi malo, vsekakor pa ni zanemarljivo. Menim, da bi obravnavanje davčnih reform morali gledati bolj celovito, vsekakor pa sem tudi mnenja, da v času, ko se soočamo z zelo velikim primanjkljajem v proračunu, ta danes danes znaša že več kot 2 milijardi, ko nam raste javni dolg, takšno ravnanje ni smotrno. V LMŠ smo bili bistveno bolj previdni, ko smo sami uveljavili svojo mini davčno reformno, edino regres smo takrat razbremenili posebej, vendar to, kar si upam trditi, je to, da smo z enako pozornostjo gledali tako na prihodkovno kot na odhodkovno stran. Če naštejem samo nekaj ukrepov, ki smo jih sprejeli takrat. Šlo je za spremembo dohodninske lestvice, zvišanje splošne olajšave, uvedbo minimalne obdavčitve. Vsaj približno so bili vsi ti ukrepi med seboj uravnoteženi, vendar je že takrat Fiskalni svet izrazil določen pomislek glede vpliva, ki ga je predlagana oziroma kasneje tudi sprejeta davčna reforma imela na javne finance. To, kar pogrešamo, so na prvem mestu ukrepi na prihodkovni ravni. Prepričani smo in ne verjamemo zgodbi, ki jo je večkrat povedal gospod minister – da se bo vse to vrnilo prek potrošnje. Vseeno nas skrbi proračunski izpad. Konec koncev je ne glede na to, kakšno mnenje ima kdo o Fiskalnem svetu, Fiskalni svet zelo jasno povedal, da v povečano potrošnjo v takšnem obsegu ne verjame. V proračun bi Vlada po izračunih Fiskalnega sveta s predlagano davčno reformno v naslednjem letu naredila razkorak med prihodkovno in odhodkovno stranjo v proračunu velik 450 milijonov evrov. Če v tej luči pogledamo tudi na poročilo oziroma na analizo javnofinančnih učinkov, predlaganih sprememb, ki so jo v Fiskalnem svetu pripravili na predlog Komisije za nadzor javnih financ, pa je najmanj, kar lahko rečem, da me pošteno skrbi. Še kako na mestu je izjava gospoda Kračuna glede davčne reforme, ko je rekel: »Vlada srednjeročno predvideva, da bo v povprečju BDP nominalno naraščal po stopnji 5 %, kar je optimistična napoved. Če bi želeli dodatno kompenzirati izpad, ki bo nastal zaradi predvidenih davčnih sprememb oziroma reforme, pa bi morala ta rast biti večja vsaj za točko in pol oziroma dve odstotni točki.« Napoved, da se bomo tudi v prihodnje zadolževali, je verjetno neizbežna in to se bo zgodilo. Vemo in radi poveste, da je poceni zadolževanje v tem trenutku kar primerno za to, da se zadolžujemo, in da k tem poceni zadolževanjem bistveno pripomorejo vladni ukrepi, ampak jaz mislim, da je zdaj pa res enkrat že čas, da povemo, da to ni res. To ni res, vsaj v takšni meri, kot zagotavljate, ne. Mislim, da je bolj posledica ekspanzivne politike, ki jo ima Evropska centralna banka, saj lahko pogledamo samo primer na Irskem oziroma kaj se je z Irsko dogajalo, ko je odkup obveznic omogočil še bolj ugodno zadolževanje oziroma zadolževanje s tako imenovano negativno obrestno mero. Vsekakor sem pa prepričan, da je opravičevanje zadolževanja z nizko obrestno mero dvorezno. Dolg bo potrebno refinancirati, konec koncev nas k temu tudi zakon obvezuje do določene mere, in razmere na trgu se bodo po mojem mnenju zelo hitro spreminjale. Nekaj je epidemija, nekaj so ukrepi, ki jih moramo in jih je potrebno sprejemati, zato da obvladujemo in da tudi vzdržujemo gospodarstvo, da skrbimo za gospodarsko rast, drugo pa so trajni in strukturni ukrepi, ki nimajo ustrezne podlage in predvidevanj tako na prihodkovni kot na odhodkovni, predvsem na prihodkovni strani, pa verjetno tudi na odhodkovni s kakšnimi drugimi stvarmi, ki bi jih bilo potrebno izvesti. Pri glasovanju podpore tudi temu zakonu, za katerega sem rekel, da ima kar nekaj dobrih rešitev in jih podpiram, žal ne morem dati. Hvala lepa.

Pred nami je en zakon o enem delu davkov, kjer Vlada želi z davčno reformo zniževati davke in seveda dela luknjo v proračunu. proračunu. V vladi Marjana Šarca smo bili navajeni enega res reda, skrbnosti. Vsako davčno reformo, tudi mini, ki smo jo izvajali, smo skrbno pripravili, celotno sliko in vse vplive na proračun. Tako smo se potem tudi lažje odločali. Seveda, v to nas je sililo fiskalno pravilo, to je dejstvo, pa tudi če ga ne bi bilo – hvala bogu, da je bilo, da smo se navadili nekega reda, ker vemo, kaj se je dogajalo v tistem obdobju po letu 2000 do 2008. Kakorkoli, danes smo že slišali, da je bila takrat zelo dobra rast in ne vem, kaj še, ampak ta rast, ki je bila takrat, je drvela v polom. In ta polom se je res zgodil po letu 2008 s tisto krizo in to bančno luknjo. Kakorkoli nam desna stran tokrat očita, kaj se je takrat naredilo, vzroki so bili v tistem obdobju nenadzorovanega zadolževanja gospodarstva In da se je takrat dovolilo, da je bila potem tista rast tudi 5 % in višje, je botrovalo temu, da je potem sledil zlom. To je neobhodno bila posledica tega. Že ptički na veji čivkajo in razumejo, da je bila posledica tega in neodgovornega ravnanja vlad med letom 2000, ali pa mogoče še celo prej, ki se je eksponentno dvigovala proti letu 2008. Glejte to preglednico, danes pač obravnavamo samo to, ta zakon, novelo zakona o davkih od pravnih oseb. Ta sprememba naj bi v štirih letih vplivala celo na 107 milijonov primanjkljaja. To je samo eden od teh in zato mene zelo moti takšna parcialna obravnava in sprejemanje teh zakonov, ne vidimo pa celotne slike. Jaz bom zelo vesel, ko bosta Ministrstvo za finance in Vlada temu Državnemu zboru predočila proračunske dokumente 2022–2025 ali vsaj za dve leti naprej, pa da vidimo, kakšna bo takrat slika in kako boste to sestavili, da bo sledilo, da odhodki ne bodo večji od prihodkov. Takrat se bomo lahko zelo jasno pogovarjali, kaj in kako.

samo takrat se bomo lahko pogovarjali, danes pa všečno govorite, kako je to dobro, ne vem za koga in kaj. Z določenimi zadevami se celo strinjam, bom potem še to navedel, ampak v tem trenutku, ko poslušaš od predsednika Vlade na vrhu Janeza Janše do ministra, do celotne vlade, da se bo to nadoknadilo s potrošnjo, ko sešteješ vse to, kar predvidevate, in vse investicije, vse, kar bo šlo naprej iz proračuna, pridemo do cifre 5 milijard v štirih letih. Pa ni ga boga, da bo to luknjo zapolnil! Ni ga boga. Gospodarska rast, da bi v štirih letih pridobili 5 milijard, mislim – kdor na tak način zavaja javnost in nas tu v Državnem zboru, se moti. Takšne rasti še nikoli v zgodovini ni bilo in je tudi ne more biti. Kajti če danes spremljamo svetovne ekonomiste – na kaj opozarjajo?

Ampak tistim, ki delajo v lesnopredelovalni industriji, njihovi kupci ne priznavajo te višje cene. Vse to bo za sabo potegnilo marsikaj. Še enkrat. Če ne bomo dali na mizo kompletne slike, se o teh zadevah ne moremo pogovarjati in seveda takšnih zakonov ne moremo sprejemati. Vse skupaj bi pa moralo slediti ciljem produktivnosti in višje dodane vrednosti. Že tri leta imamo cilj, da bi dosegli v srednjeročnem obdobju dodano vrednost na zaposlenega 60 tisoč evrov. V letu 2019 smo dosegli 47 tisoč, to je več kot 30-procenten dvig, kar je tudi nemogoče. Ampak to je to, s takšno rastjo bi se samo približali povprečju Evropske unije, ker smo šele na 88 % do dodane vrednosti, po produktivnosti pa samo na 82 %. In to je cilj. Tu bi morali razmišljati, tu je tisto, o čemer so kolegi in kolegice prej govorili, kje so vlaganja, kje je pomoč razvoju da bomo vlagali v tiste dejavnosti, ki imajo višje donose, ki imajo višjo dodano vrednost. Če bi mi še danes reševali tekstilno industrijo pa te dejavnosti z nizko dodano vrednostjo, potem ne bi prišli nikamor. In na tem je treba delati, teh zadev bi se morali v tem državnem zboru več posluževati, se več o njih pogovarjati, da bi lahko iz tega prišli. Vemo, da dodana vrednost je pa sestavljena: od 60 % do dve tretjini so plače, ena tretjina pa dobiček in amortizacija. To je vsa umetnost. Mi pa predlagamo dvig minimalne plače pa je vse na nogah. Tujci bežijo, ker ne bodo mogli preživeti v Sloveniji, ker smo dosti pod povprečjem, po produktivnosti pa še niže. Če bomo na tak način delali, potem tega razvoja ne bo. Premalo časa je danes, da bi o tem na široko govorili, ampak o tem bi se morali pogovarjati, ne pa, kako bomo zdaj neke davke nižali pa koliko bo neke investicije v vojsko. Hvala bogu, v zdravstvo je zelo potrebno, ampak seveda, enostavno je reči, iz proračuna bomo to dajali, prihodke pa znižujejo. Te uganke jaz ne znam ne znam rešiti. Bom pa znal razpravljati o tem, ko boste dali temu državnemu zboru na mizo proračunske dokumente, da se bomo lahko o tem pogovarjali. Šele takrat bo lahko resna razprava, dokler je to tako parcialno, pa jaz takšnih zakonov ne morem potrjevati. Hvala. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Ker je ostalo še zelo malo prijavljenih razpravljavcev, naj preberem vse, ki še sledijo. Najprej dobi besedo gospod Matjaž Han, potem gospod Jure Ferjan, gospod Boštjan Koražija in nazadnje še gospod Jožef Horvat. MATJAŽ HAN (PS SD): Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani predstavnici Vlade, kolegice in kolegi! Kadar smo nasploh v življenju v težkih razmerah, kadar so zadeve kritične, se mi zdi, da si je pred histerijo in pred nekaterimi norimi potezami potrebno vzeti malo pavze in razmišljati ne samo en korak naprej, ampak po mojem 10 korakov naprej. Še bolj pa je to pomembno, kadar se pogovarjamo o davčni politiki, o politiki, ki je o davkih, o denarju, ki je edini vir, ki polni naš proračun Republike Slovenije. Jaz se zavedam, da je nam, ki nasprotujemo tej davčni reformi, ne samo temu zakonu, tudi naslednjim zakonom, ki bodo v naslednjem sklopu, težko zagovarjati – ker je seveda za večino država preveč potrošna in tako naprej, da ne govorim naprej – da bi bilo dobro, da bo država imela manj v proračunu in da bodo imeli ljudje v žepu več. To se sliši zelo dobro, ampak realnost je seveda drugačna.Kadar spreminjamo davčno zakonodajo, je po navadi tako, da v žepu ostane več tistim, ki že imajo dovolj za normalno življenje, in iz žepa na tiho vzamemo tistim, ki se težko ki se težko prebijajo iz dneva v dan. Zakaj govorim tako? Zato ker ko zmanjkuje denarja, začnemo seveda šparati na raznih transferjih, začnemo šparati na zadevah, ki ljudem, ki živijo samo od plače, veliko pomenijo. Mislim na javno zdravstvo, javno šolstvo, javne prevoze in lahko bi našteval kar še cel dan. Epidemija je med ljudmi in v gospodarstvu povzročila velike stiske, ki se jih vsi mi v tem državnem zboru zavedamo. Zato je pomembno, kako bomo v danem trenutku odreagirali. Davki so neizmerno pomembni in država mora imeti proračun takšen, da lahko v časih – in to je tudi zdaj dokazala – ko je težko, intervenira. Na to, ali smo mi v tem letu pa pol prav razdelili denar, so seveda pogledi različni. Če gledamo prvo fazo, prva dva PKP, odmislimo tiste člene, ki so ustavno sporni, se mi zdi, da je v prvi fazi šlo relativno dobro. Potem pa smo zavoljo političnih kalkulacij, izračunov začeli denar za moje pojme metati skozi skozi okno. To, da smo v enem letu pa pol dali 640 milijonov za dodatke, covid dodatke v Sloveniji, ena Nemčija, ki je 41-krat večja, pa samo 350 milijonov, je seveda nesprejemljivo.

Država trenutno beleži rekordni proračunski primanjkljaj. Deficit je leta 2020 znašal 3,5 milijarde, letošnje leto, ugotavljajo strokovnjaki, Fiskalni svet in ne vem, kdo še vse, se bo ta deficit povečal še za 800 milijonov.

in da je to najboljše, kar je možno, je seveda fajn, ampak se vprašam pa vprašam vas v dvorani: če dobite zdajle milijon evrov brezobrestnega kredita, vsak od vas, in ga morate vrniti čez tri leta brez obresti, ga upate vzeti? Kdo ga upa od nas vzeti? Nobeden. Ker ne vemo, kako ga bomo lahko vrnili. In verjetno, po mojem, mora imeti država podobno mišljenje. Vrnile ga bodo tiste generacije, ko bo prišel ta dolg takrat na dnevni red, in upam, da bodo imele dovolj denarja v proračunu.

nekaj takega so socialni transferji, potem so plače za javni sektor in nam ostane – kaj? Relativno malo denarja za investiranje in za novo dodano vrednost. In smo seveda odvisni, in hvala bogu, od evropskih sredstev, za katere bomo pa šele videli, kako in na kakšen način jih bomo dobili in na kakšen način jih bomo porabili, da bomo od teh sredstev poleg betona, kar je zelo pomembno, poleg novih cest in tako naprej, imeli tudi kaj takega, da bomo lahko imeli novo dodano vrednost. Pod črto. Država povečuje proračunske izdatke in zmanjšuje proračunske prihodke. Te škarje, kot jim rečemo, se absolutno povečujejo. In kdo jih bo zaprl? Ne ta vlada, naslednja vlada. Ne morem se znebiti občutka, kot da ta vlada naslednji vladi, pa niti ne špekuliram, kdo bo, postavlja mine, da se bo morala čez minsko polje prebijati. prebijati. Mislim, da je ta politika, fiskalna politika, proračunska politika, davčna politika, zelo nevarna, da se zdaj, ko so sproščena vsa fiskalna pravila,

seveda ne drži. Jaz se strinjam, da bi lahko bile plače obruteno manj, samo se moramo zavedati, kako bomo potem vse te blagajne filali, se pravi pokojninsko, zdravstveno in socialno. Če mi ne bomo imeli na tem delu malo miru in ne bomo imeli pokojninske blagajne še naprej tako solidarne in ne bodo ljudje zaupali naši pokojninski blagajni, potem bomo imeli čez nekaj let absolutno težave, ker se bodo mladi vprašali, zakaj moramo mi plačevati v pokojninsko blagajno, bomo rajši našli neke finančne inštrumente, saj danes že vsi to prodajajo, jaz si bom plačeval minimalca ali pa še tistega ne in bo že država za mene poskrbela. To ni v redu. Zato, ko sprejemamo davčno zakonodajo, sploh pa v takih časih, moramo biti res res previdni. Davek na dohodek pravnih oseb ta trenutek zniževati vam povem, da res nima smisla. Jaz imam kar nekaj prijateljev, ki so veliki privatniki, niti približno niso kapitalisti. Privatniki, ki so s svojim trdim delom ustvarili to, kar imajo, tisti pošteni obrtniki, teh je večina, pravijo: »Matjaž, saj ni problem davčna zakonodaja v Sloveniji pa višina davčne zakonodaje. davčne zakonodaje. Če imamo vse drugo urejeno, pravni sistem, socialni sistem, da vidimo, da imamo dobro javno šolstvo, da vidimo, da imamo relativno dobro zdravstvo,« pustimo, zdaj moramo še nekatere stvari, »ti davki niso stvar diskutabla.« Kaj drugega moramo tem obrtnikom, podjetnikom urediti v tej državi, da se bodo na nek način lahko razvijali. To pa pomeni, da jih ne bomo vsako leto vsako leto obremenjevali z davkarijo, z davčno zakonodajo, ampak da jim bomo pokazali, da so pri nas, v tej Sloveniji zadeve urejene drugače kot kje drugje. Ne, vi pa seveda greste najprej na na tale zakon, ki ima nekaj zadev – okej, tukaj je že rekel moj predhodnik, vendarle gre za malo direktive, in ko umeščamo evropsko direktivo v našo zakonodajo,

seveda zagovarjamo, da je to evropska direktiva, in potem gremo po nujnih postopkih, da bomo čim manj govorili, da se bomo čim manj pripravili, potem bo pa že večina v Državnem zboru sprejela. To se mi zdi neodgovorno, da o zakonu, ki bo šele prišel, o dohodnini in tako naprej, sploh ne govorim, ker tam so pa res cifre, številke nenormalne in upam, da bo tudi ta opozicija, ki zdaj Vladi drži na neki način štango, spoznala, da je to za državo, za lokalno skupnost nemogoče sprejeti.

Verjetno bo država še potrebovala denar, da bo pomagala gospodarstvu, ljudem, zato si ne more privoščiti v tem letu, da se spuščajo davki, da bo proračun imel hude težave, ki jih bo imel že tako ali tako. Zato bom jaz osebno pri tej davčni zakonodaji proti. Sem se pa vedno pripravljen pogovarjati o takšni davčni politiki, ki bo seveda realna, ki bo jasno videla, da je treba na neki način manj obdavčiti delo – pa to ni ideološka floskula, tega se tisti, ki smo kdaj v gospodarstvu delali, zavedamo da moramo obdavčiti nekatere zadeve, ki jih v Sloveniji nimamo obdavčenih, to so kakšne nepremičnine in tako naprej, da se tukaj red naredi, in da v bistvu, potem ko se dogovorimo politika, gospodarstvo in sindikati, zadevo pustimo stati in ne obremenjujemo ljudi, gospodarstva vsako leto s spremembami davčne zakonodaje. Ker potem ni rezultatov. Ljudje potem odreagirajo tako in drugače in saj se v tej Sloveniji že pregovorno znajdejo in potem delajo salte mortale, da se čim manj nekaterih dohodkov plača. Jaz bi res apeliral na koalicijo, na Vlado, da mogoče ta trenutek res ni najbolj modro, da gremo v zakonodajo, ki bo zmanjševala prihodke. Že tako imamo premalo prihodkov v Državnem zboru. Zaradi tega davka in tudi drugih davkov podjetja ne bodo imela težav, podjetja imajo kje drugje težave, ki jih pa moramo na drugačen način reševati. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jure Ferjan, pripravi se gospod Boštjan Koražija. Izvolite. JURE FERJAN (PS SDS): Gospa podpredsednica, najlepša hvala za besedo. Spoštovani predstavnici Ministrstva za finance, spoštovane poslanke in poslanci in vsi, ki nas spremljate, en lep dober dan! Pred nami je zagotovo pomemben zakon, zato mi dovolite, da uvodoma vendarle tudi glede na to, kar smo v zadnjih nekaj urah slišali, naredim eno vzporednico z zakoni, ki smo jih v tem hramu demokracije v dobrem letu, v v dobrem zadnjem letu sprejemali. Tukaj se bom neposredno navezal na številne protikoronapakete, do katerih ste bili v levi opoziciji prav tako skeptični, niste jih podpirali, nekateri ste celo glasovali proti, ampak jih je ta vlada, ta vladna koalicija sprejela in ti ukrepi so pomagali ljudem, so pomagali slovenskemu gospodarstvu in še vedno učinkujejo. O tem pričajo konkretne številke, številke mednarodnih institucij. Izpostavil bi, da bo imela Slovenija v letošnjem letu eno izmed višjih gospodarskih rasti v Evropski uniji, po zadnjih podatkih kar 5,7 % v bruto domačem proizvodu, in da imamo eno nižjih brezposelnosti v Evropski uniji. Evropski uniji. To sta zelo zgovorna podatka in to sta tudi podatka, ki sta odraz uspešnih ukrepov in njihovega delovanja. Prek 300 tisoč delovnih mest se je ohranilo s temi ukrepi in omogočilo, da je slovensko gospodarstvo vendarle obstalo, da je tudi v tem času težkih razmer, v času koronakrize, epidemije delovalo, obstalo, ohranilo delovna mesta in ohranilo nek potencial in temelj za izhod iz krize in nadaljnji razvoj. To je tisto, česar se Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše zelo jasno zaveda – da je država dolžna vzpostaviti pogoje za ustvarjalno in k razvoju usmerjeno gospodarstvo. K temu seveda stremijo tudi ukrepi in zakoni, ki jih ta vlada predlaga. Eden izmed takšnih zakonov je tudi zakon, ki ga danes obravnavamo, zato mi dovolite, da v nadaljevanju

ki se bo med drugim doseglo tudi z olajšavo za zaposlovanje oseb s poklici v primanjkljaju v višini 45 % plače teh oseb za prvih 24 mesecev zaposlitve, je za 10 odstotnih točk višji znesek olajšave za zaposlovanje mlajših oseb,

preobrazbe. Zagotovo nekaj točk, ki sem jih izpostavil, ki so zelo pomembne tudi z vidika konkurenčnosti našega gospodarskega okolja in ne samo mednarodne primerljivosti, ampak nenazadnje za domače in tuje investicije, da tisti, ki ustvarjajo, želijo še dodatno razvijati svoja podjetja, svojo zgodbo in s tem tudi ustvarjati dodano vrednost in dvigati družbeno korist oziroma bruto domači proizvod. Mene po eni strani veseli, da sem slišal tudi s strani opozicije, moč je zaznati, da se strinjajo, da je delo v Sloveniji preveč obdavčeno. Želim si, da bo v prihodnje, ko bomo obravnavali še druge zakone na tem področju, ko bomo govorili o davčni razbremenitvi – vemo, da je paket kar širok in bogat

Verjamem, da bomo državljanke in državljani od tega imeli največ, kajti višji neto prihodki tudi dvigujejo življenjski standard slehernega državljana in državljanke in mislim, da je to tudi ena izmed zavez, ki jim moramo poslanke in poslanci v tem državnem zboru slediti. Spoštovane in spoštovani, naj sklenem svojo razpravo s tem, s čimer sem ne nazadnje tudi začel. Vprašajmo se, kako bi bilo danes po več kot letu dni spopadanja z epidemijo, če bi vlada, ki je prevzela vodenje te države v teh kriznih razmerah, takrat dejala: »Ah, saj niti ni tako slabo, saj bo že nekako, saj se bo že uredilo.« Pa ne bi bilo nič zakonodajnih predlogov pa nič zakonov sprejetih pa ne bi imeli pod streho osmih protikoronapaketov plus še tistega zakona, ki smo ga v sklopu te 24. redne seje Državnega zbora sprejeli, ampak bi morda imeli zdajle kar nekaj analiz pa priprav pa mogoče en zakon pod streho. Verjemite mi, gospodarska rast ne bi bila takšna, kot je napovedana, prav tako bi bilo bistveno višje število brezposelnosti in tudi drugi kazalniki bi bili bistveno bolj črnogledi. Prepričan sem, da ta vlada ima tako znanje kot pogum. To je dokazala v dobrem letu dni in tudi dokazuje s takšnimi predlogi, ki bodo doprinesli k večjemu razvoju in napredku v naši državi, k ohranitvi delovnih mest, in prepričan sem, da tudi k ustvarjanju novih, k domačim in tujim investicijam v slovensko gospodarstvo, da bomo mednarodno primerljivi, predvsem pa konkurenčni in vabljivi tudi v širšem kontekstu. Zato bom osebno Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb podprl. Hvala lepa.

Problem vseh teh zakonov oziroma tega paketa je v tem, da dejansko res kar očitno kopljejo oziroma vrtajo eno veliko finančno luknjo v državni proračun oziroma javne finance. Ko gre za te zadeve, je treba biti zelo pozoren pa zelo previden, sploh v teh časih, ker ne vemo, kaj se bo v resnici zgodilo na mednarodnih trgih

Ko gre za sprejemanja oziroma tudi za spremembe škodljivih zakonov, smo v Levici tisti prvi na barikadah, ki zmeraj opozarjamo, ki zmeraj tudi predlagamo kakšne nove zadeve, ki so res socialno usmerjene oziroma ki so za ljudi in ne proti ljudem. Tudi v noveli Zakona o dohodnini, ki jo predlaga Vlada,

povečuje oziroma se tudi nekako namerno, ali pa kakorkoli želite, povzroča, da pride do še večjih trenj oziroma do še večjih finančnih nesorazmerij. In ko pride do teh

posledicami zakonov, ki ste jih do sedaj predlagali Državnemu zboru oziroma ki ste jih tudi želeli spraviti med ljudi oziroma da naj bi bili za ljudi, so pa dejansko proti ljudem. Kar se tiče te novele,

je bila posebej radodarna ta njegova politika oziroma tudi ta vlada s temi davčnimi olajšavami in je podjetjem omogočila, da pri vlaganju v investicije ali raziskave ali razvoj davčno osnovo znižajo na nič in se s tem v celoti izognejo plačilu davka. Tu je problem, na katerega tudi vsa Evropa opozarja – da bo potrebno konkretno razmisliti v smeri poštenega in vsesplošnega obdavčenja v smislu tega, da res tisti, ki največ zaslužijo oziroma največ pridobijo na trgu, ki imajo največji dobiček, tudi plačajo največji davek. Ne vem, zakaj je v Sloveniji to vedno tako velik problem. Ker je, mislim da, normalno, recimo da bi se zgodilo to, kakor se bo lahko zgodilo, da bo nekdo, ki zasluži 6 tisoč evrov ali pa 7 tisoč evrov na mesec, dejansko plačeval isto zavarovanje, kot ga plačuje recimo ena trgovka ali ena medicinska sestra v bolnici. Tu so že velike diskrepance in mislim, da je prav, da se ta predlog novele Zakona o

Gospa državna sekretarka, želite besedo? Ne. Potem ta del zaključujemo. Ker nam je čas za razpravo še ostal, na podlagi 71. člena Poslovnika sprašujem, ali želi še kdo razpravljati.

Dejstvo je, da si večina vlad želi čim višje davčne prihodke. Več davčnega denarja zagotavlja večjo politično moč in več možnosti za nabiranje političnih točk prek izpolnjevanja želja različnih interesnih skupin: subvencioniranje kulture, športa, kmetijstva, reševanja propadajočih podjetij, regionalni razvoj in tako naprej. V tej želji običajno zvišujejo davčne stopnje in pričakujejo večje davčne prihodke, a to ni nujno prava pot. Ni zagotovila, da višje davčne stopnje prinašajo tudi višje davčne prihodke v proračun. To sploh ne drži. Krščanskodemokratsko načelo glede davkov je oziroma izhaja iz svobode. Posamezniku je potrebno dati svobodo, da sam razpolaga z denarjem, ki ga sam zasluži. Vsak posameznik je najboljši gospodar s svojim denarjem. Če pa mu država pobere in potem po politični liniji, kot sem povedal, deli različnim interesnim skupinam, je to zelo daleč od svobode. Smo pri noveli Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, delu davčnega paketa, ki ga je pripravila Vlada, ki ga v Novi Sloveniji seveda podpiramo. Pred nami so zelo zahtevni meseci, zelo zahtevno obdobje, ko prehajamo po pandemiji, ki seveda še zdaleč ni zaključena, v neko novo realnost, v novo normalnost, pa ne vemo, kakšna bo. bo. Če se nam sesuje gospodarstvo, potem nam pade vse. Potem nam padejo vsi podsistemi, šolstvo, zdravstvo, sociala in tako naprej. Moramo se zavedati, so edino dobro gospodarstvo, dobra delovna mesta, beri dobro plačana delovna mesta, tista politika, ki dejansko omogoča financiranje tudi socialne države. države. Kaj prinaša ta novela zakona? Med drugim se uvaja novo olajšavo za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda – ali je s tem kaj narobe? je s tem kaj narobe? – z uveljavljanjem katere si bo zavezanec zniževal davčno osnovo za določena kvalificirana vlaganja. Uveljavlja lahko zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganje v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. prehod. Hvaležen sem, da je opozicija bila in je najbrž še vedno kritična, češ da naš Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost predstavlja premalo vlaganj v zeleni prehod in digitalni prehod, ampak to je tako imenovana zelena, če hočete davčna reforma. Meni sicer ta izraz ni pretirano všeč, ampak gre za to, da se spodbuja zeleni in digitalni prehod. Nadgrajuje se olajšave za zaposlovanje. Zakaj je to dobro? Zato ker se obstoječo olajšavo širi tudi na zaposlovanje oseb s poklici v primanjkljaju, tako imenovane deficitarne poklice, celo do 45 % plače. Ali je s tem kaj narobe? Imamo deficitarne poklice? Ja, imamo. Ali je potem problem, če vnašamo vnašamo prek tega zakona olajšave za tako imenovane deficitarne poklice? Že pri obstoječi olajšavi za zaposlitev mlade osebe v višini 45 % plače se starost širi s 26 na 29 let

Od tega jih je bilo 5 tisoč 759 v starosti med 20 in 40 let, se pravi v najboljši formi. Mladim moramo omogočiti ustvarjanje pri nas doma, če želimo, da jih bo več doma tudi ostalo. Pri tem je izjemno pomembno, da znanje povezujemo tudi s prakso. Mi bomo sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, seveda podprli. Računamo na pomoč in sugestije vseh parlamentarnih strank, da v drugi obravnavi zakon še izboljšamo. Verjamem, da bo v slovenskem gospodarstvu in tudi pri ljudeh dobro sprejet. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali v torek, 13. julija, v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada, zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade. Mag. Peter Geršak, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, beseda je vaša. Izvolite. MAG. PETER GERŠAK: Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije in drugi udeleženci današnje seje! Pred vami je predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, kot je bil dopolnjen s sprejetjem amandmajev na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo dne 16. 6. 2021. nadaljevanju bom ta zakon naslavljal z ZEISZ. Cilj predloga ZEISZ se navezuje na sprejetje Uredbe 910/2014/EU oziroma na kratko Uredbe eIDAS, ki je stopila v veljavo 17. 9. 2014, začela pa se je uporabljati 1. 7. 2016. Uredba eIDAS je na novo uredila koncept elektronske identitete in elektronskega podpisovanja, česar do sedaj v Republiki Sloveniji nismo ločevali. Do sedaj smo namreč tako za identifikacijo posameznikov pri elektronskem poslovanju kot tudi za elektronsko podpisovanje uporabljali enaka digitalna potrdila, izdajanje digitalnih potrdil za elektronski podpis pa je po novem storitev zaupanja. bo torej zagotovil nacionalno pravno ureditev za področje storitev zaupanja, kar je med drugim tudi izdajanje digitalnega potrdila za elektronski podpis, kjer uredba to dopušča oziroma omogoča nacionalne postopke in ureditve. Na področju elektronske identifikacije pa predlog zakona vključuje tudi ureditev izdajanja nacionalne elektronske identitete. Naj v nadaljevanju naštejem glavne poudarke ZEISZ. ZEISZ prvič v Sloveniji vzpostavlja sistemsko rešitev enotne elektronske identitete, ki jo izda Republika Slovenija slovenskim državljankam in državljanom ter pod določenimi pogoji tudi tujcem na enem ali več sredstvih elektronske identifikacije. Elektronska identiteta bo državljanom omogočila elektronsko poslovanje in dostop do vseh elektronskih storitev doma, v skladu z uredbo eIDAS, pa tudi na celotnem notranjem trgu Evropske unije, saj bo omogočila identifikacijo uporabnika na elektronski način povsod, kjer je identifikacija osebe potrebna za uspešno izvedbo postopkov. Sprejetje ZEISZ je posledično nujno za vključitev elektronske identitete in digitalnega potrdila za elektronski podpis na novo osebno izkaznico. Na podlagi že sprejetega Zakona o osebni izkaznici bosta namreč na novi biometrični osebni izkaznici dve sredstvi elektronske identifikacije visoke in nizke ravni zanesljivosti. Tako bo državljanom omogočeno razpolaganje z elektronsko identiteto visoke stopnje zaupanja, istočasno pa bo omogočena uporaba osebne izkaznice na primer tudi v postopkih, v katerih sedaj uporabljamo kartico zdravstvenega zavarovanja. Pomembno je, da bo nova osebna izkaznica tudi nosilec digitalnega potrdila za elektronski podpis, ki bo omogočal elektronsko podpisovanje dokumentov. Na podlagi ZEISZ bo Republika Slovenija prek centra za storitve zaupanja ponudila ponudnikom elektronskih storitev javnega sektorja, prav tako pa tudi ponudnikom zasebnega sektorja, registriranim v Republiki Sloveniji, možnost uporabe elektronske identitete ter sredstev elektronske identifikacije, priglašenih s strani drugih držav. ZEISZ tudi ponuja pravno podlago za elektronsko pooblaščanje, kar bo omogočilo posameznikom, da bodo lahko prek informacijskega sistema drugo osebo pooblastili za elektronsko poslovanje v njihovem imenu. Dodana pa je tudi poenostavljena prijava v državni portal eUprava, pri čemer se identiteta stranke ugotovi na podlagi vnesenih podatkov uporabnika. Napredni elektronski podpis pa se uporabi pri oddaji vlog prek državnega portala eUprava. Spoštovani, Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je dne 16. 6. 2021 na svoji 24. seji sprejel tudi amandmaje, ki so jih predlagale poslanske skupine SDS, NSi in SMC, s katerimi so se v večini upoštevale tudi pripombe Zakonodajno-pravne službe DZ, ki pa niso bile takšne narave, da bi problematizirale zastavljene koncepte ZEISZ. Zato predlagam, da predlog zakona podprete. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku odbora mag. Grimsu. Izvolite. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na svoji 24. seji dne 16. junija 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. Predstavnik predlagatelja je povedal, da gre predvsem za prenos v nacionalno pravo s strani ustrezne uredbe, po drugi strani pa za nekatere spremembe, ki naj bi omogočalevečjo varnost in večjo učinkovitost pri storitvah, ki so zdaj v modernem času še bolj pomembne oziroma so izjemnega pomena tudi v času vodenja Evropske unije. V razpravi so poslanke in poslanci izrazili nekatere pomisleke, predvsem s strani opozicije glede prenosa na Urad Vlade Republike Slovenije in glede nekaterih posameznih rešitev, predvsem pa je bilo enotno mnenje, da je potrebno pospešiti vse, kar je v zvezi z izdajanjem teh dovoljenj, tako da se omogoči čim hitrejše in normalno poslovanje vseh. Po končani razpravi je odbor sprejel en svoj amandma, in sicer k 47. členu, ter 33 drugih amandmajev k preostalim členom zakona. Vsi predlagani amandmaji so bili s strani koalicijskih, vladnih skupin. Na koncu je odbor glasoval o tako dopolnjenem besedilu in ga sprejel, 11 za, nihče proti. Glede na ta izid predlagamo, da se

sledi predstavitev stališč poslanskih skupin in kot prvi, izvolite, imate besedo, da predstavite stališče Poslanske skupine SDS.

in da poteka brez posebnih motenj. Kako pomembna je varnost elektronskega poslovanja, se je pokazalo v nekaterih napadih s strani hekerskih skupin v zadnjem obdobju, predvsem v Združenih državah Amerike. Videli smo kot v časih socializma dolge kolone ljudi, ki so čakali na gorivo na črpalkah. Mogoče se je ob tem komu utrnila kakšna solza nostalgije, ampak dejstvo je, da je to z modernim poslovanjem in z modernim pojmovanjem učinkovitosti in organiziranosti sveta praktično nezdružljivo. Zaradi tega je varnost elektronskega poslovanja, tudi s tem povezana elektronska identifikacija in storitve zaupanja izjemnega pomena. Zato je novi predlagani zakon prišel v pravem trenutku, upamo samo, da bo v celoti upravičil pričakovanja, da bo torej elektronsko poslovanje v Sloveniji potekalo hitreje, nemoteno in predvsem varno. Slovenija potrebuje varno elektronsko poslovanje, zato da bo uspešna, da se bo lahko enakovredno in v celoti postavila ob bok tudi vsem drugim konkurentom v času globaliziranega sveta. To je potrebno tako zaradi varnosti, zaradi normalnega življenja ljudi kot tudi zaradi učinkovitega poslovanja podjetij. Vse to je med seboj povezano, vse to ureja ta zakon, ta zakon pa je sedaj predlagan tudi zaradi prihodnjih obveznosti, predvsem pa zaradi ustrezne zaščite vseh elektronskih komunikacij, ki so povezane tudi z nalogami, ki jih Slovenija v teh dneh opravlja. Želeli bi samo, da je zakon čim hitreje sprejet, vsekakor bomo v SDS zakon enotno podprli.

kolegi! Področje izdajanja elektronske identitete v Republiki Sloveniji zakonsko urejamo žal z zamudo, več kot enoletno. Zakon je namreč skorajda identičen že pričakal to vlado, zato se nam v Listi Marjana Šarca zdi nerazložljivo, zakaj je bilo treba z njim čakati toliko časa. Še posebej, ker bi se lahko izognili zapletom in gneči na upravnih enotah zaradi izdajanja elektronske identitete za potrebe kovidnih potrdil, če bi ta zakon sprejeli prej. Zakon je namreč pravna podlaga za izdajo osebne izkaznice z elektronsko identiteto, ki jo bodo državljani od 12. leta starosti navzgor prejeli avtomatsko, ampak to se bo zgodilo šele prihodnje leto, čeprav je bil tudi Zakon o osebni izkaznici narejen že v času vlade Marjana Šarca in bi bil z lahkoto sprejet že lani. Ampak Vlada je s tem mečkala in jo je množična potreba po izdaji elektronskih certifikatov seveda zadela popolnoma nepripravljeno, in to po nepotrebnem. Vprašanje, zakaj si ljudje elektronske identitete niso priskrbeli že prej, v nekih bolj normalnih časih, je sicer umestno, vendar je odgovor nanj sila preprost – po tem pač niso imeli potrebe. Ta vlada pa ob svojem nastopu ni prepoznala spremenjenih okoliščin, tako ji čas karantene spomladi 2020 ni pomenil alarma, ki bi ga morala slišati. Elektronsko poslovanje je postalo nuja in ljudi bi bilo treba ustrezno opremiti tako s samimi tehničnimi rešitvami, za kar bi bilo treba sprejeti zakone, kot je na primer ta pričujoči, kot tudi z ustreznim znanjem, seveda. Vlada ni zagotovila ne enega ne drugega in danes imamo ljudi, ki gredo na upravne enote, država jim nudi pomoč za pridobitev digitalnega potrdila, potem pa tega potrdila ne znajo uporabiti za pridobitev kovidnega potrdila in tiskajo potrdila v lekarnah. Danes so torej ljudje zaradi okoliščin izrazito motivirani za uporabo elektronskih storitev države, Vlada pa težko sledi njihovim potrebam. Namen tega zakona je postaviti visoke varnostne standarde pri dodeljevanju elektronske identitete in opravljanju storitev zaupanja. Ampak hkrati Vlada vnaša izjeme, ki ta koncept rušijo in so z vidika varstva osebnih podatkov izrazito sporne. V LMŠ opozarjamo na nesprejemljivost poenostavljenega prijavljanja na državni portal eUprava. Na podlagi tega bo mogoče brez uporabe ustrezne elektronske identifikacije v nekaj korakih priti do zelo občutljivih podatkov posameznika, od seznama njegovih nepremičnin, povezanih družinskih članov do kazenskih točk zaradi prometnih prekrškov. Ni potrebno biti ravno heker, da se lahko nekdo nepooblaščen dokoplje do teh podatkov in jih tudi zlorabi. Navdušenci v Vladi sicer pravijo, da je to najboljši način promocije elektronskega poslovanja državljanov, pa ni. Za ceno varnosti v digitalnem svetu pač ne moremo vsega poenostavljati. Sicer se v tej vladi zdaj vsi vsepovprek ukvarjajo z digitalizacijo, pri tem pa kot da ne vedo eden za drugega. Medtem ko Ministrstvo za javno upravo prinaša v parlament, čeprav pozno, pa vendarle, zakon, ki ureja in postavlja elektronsko identiteto na pravo mesto, bi do nedavnega svetovalec za debirokratizacijo, zdaj direktor Fursa celo sodno pošto vročal kar prek navadnega maila. V praksi pa je v državi celo printanje digitalnih zelenih potrdil delalo neznosne težave. V Listi Marjana Šarca sicer zakonu ne bomo nasprotovali, saj je nujno nujno potreben za nadaljnji proces digitalizacije v Sloveniji.

hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Gre za povsem nov zakon s 57 vsebinskimi določbami in osmimi prehodnimi oziroma končnimi določbami, ki se pripravljajo na podlagi uredbe Evropske unije o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona je šel skozi postopek širše obravnave tudi s strani zainteresirane javnosti, saj je bil na državnem portalu eUprava, podportalu eDemokracija objavljen že konec februarja leta 2020. S strani zainteresirane javnosti je bilo podanih več pripomb, nekatere pripombe pa je predlagatelj tudi vključil v predlog zakona. Pristop k širši obravnavi predloga zakona Socialni demokrati podpiramo, vendar pa na tem mestu želimo opozoriti, da je bilo mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora zelo obsežno in vsebinsko podrobno. Opozorili so na delno nadomeščanje Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in tudi na spremembo naslova, kar je s tehničnega vidika neustrezno. V mnenju so opozorili, da naslovi predpisov niso normativno besedilo in se tako ne smejo novelirati. S predlaganim načinom sprejemanja novega zakona in s spreminjanjem že veljavnega zakona o elektronskem poslovanju lahko pride do nesledljivosti sprejetih, razveljavljenih in obstoječih določb. Takšen način sprejemanja zakonodaje pa zmanjšuje pravno varnost, kar je v nasprotju z novelami Vlade, ki želi z zakonom o debirokratizaciji na področju pravne prenormiranosti vzpostaviti red. Očitno to ne velja za danes obravnavani predlog zakona z naslednjim za uporabnike, torej državljanke in državljane Republike Slovenije, pomembnim področjem, to je urejanje elektronske identifikacije. Predlog zakona ureja možnost oddaje vlog prek državnega portala eUprava ob uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis za namene ugotavljanja identitete uporabnika elektronskih storitev, organov državne uprave tako, da se identiteta uporabnika ugotovi na podlagi vnesenih podatkov uporabnika ter določa pravna podlaga za preverjanje podatkov uporabnika v uradnih evidencah. Tako bi uporabnik lahko elektronske storitve uporabljal tudi brez predhodnega obiska upravne enote ali drugih prijavnih služb izdajateljev kvalificiranih potrdil. Bi pa še enkrat opozoril na to, da predlog zakona govori o storitvah zaupanja. Ključno vprašanje tukaj je, ali lahko zaupamo. V zadnjem mesecu, v času, ko so tekla referendumska opravila, se je na portalu eUprava marsikaj dogajalo. Predvsem to, da je bilo uporabnikom portala eUprava onemogočeno marsikatero opravilo. Da o čakanju na izdajo in uporabo kvalificiranega digitalnega podpisa niti ne govorimo. Z njim je bilo mogoče dostopati do naročanja za cepljenje, pridobitve potrdila o cepljenju prek portala zVem in do evropskega potrdila o cepljenju. Zataknilo pa se je pri pridobivanju osebnih dokumentov, ki jim je potekla veljavnost, predvsem na Upravni enoti Ljubljana, kajti z manjših upravnih enot so posamezniki poročali, da so postopki tekli hitro in brez nepotrebnega klicanja v prazno, brez deset- in večdnevnega čakanja na vrsto in kasneje na ureditev zadev. Predlagatelj zagotavlja, da se bodo nove rešitve lahko uporabljale že od 1. 1. 2022. Kvalificirano digitalno potrdilo za podpisovanje dokumentov javne uprave se bo lahko uporabljalo še naslednjih pet let. Socialni demokrati bi spomnili, da je med nami precej velik delež starejših, ki se pri uporabi novejših tehnologij ne znajdejo najbolje. Z možnostjo pooblaščanja dostopa do digitalnih potrdil na drugo osebo pa na nek način prenašamo tudi odgovornost in seveda tudi možnost zlorabe. Predlaganega zakona Socialni demokrati ne moremo podpreti, saj ocenjujemo, da bi za ljudi pomemben zakon moral biti s strani Vlade pripravljen z večjo natančnostjo in skrbnostjo. Namreč, gre za zaupanje. Hvala.

Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav! Uvodoma v Levici pozdravljamo, da se je Ministrstvo za javno upravo s posebnim zakonom odločilo urediti problem elektronske identitete, ki je bil razpršen v več veljavnih predpisih. V to nas navsezadnje silijo tudi aktualne razmere. Epidemija covida-19 je pokazala, kako nas samoizolacija zaradi zdravstvenih razmer sili v urejanje nujnih opravkov na daljavo, od dela na domu do urejanja administrativnih zadev na upravnih enotah. Z razširitvijo uporabe elektronske identitete naj bi bile tovrstne ovire premagane. Se pa ob novih načinih urejanja elektronske identitete postavljajo tudi nova vprašanja glede varnosti poslovanja. Nedvomno gre za uporabo tehnologij, ki bodo zagotovile visoko stopnjo varnosti, a nobena varnost ni stoodstotna. V Levici smo prepričani, da bo šele praksa uporabe elektronske identitete pokazala, za kakšne nevarnosti gre. Predvsem opozarjamo na potencialno krajo elektronske identitete, ki lahko povzroči veliko škodo tako za posameznika oziroma posameznico, ki je žrtev te kraje, kot tudi za državo ali pa lahko povzroči druge oblike oškodovanja, na primer pri gospodarskem poslovanju. Sprejetje zakona vseh teh tveganj ne bo rešilo. Veliko pomembnejše bo izobraževanje uporabnikov elektronske identitete, da se bodo le-ti obnašali samozaščitno. Od ministrstva zato pričakujemo, da bo vložilo še več naporov v promocijo varne uporabe elektronske identitete, a nevarnost za varno uporabo elektronske identitete ne prihaja samo s strani posameznikov ali organiziranih kriminalnih organizacij, prihaja tudi s strani države, ki lahko, če le hoče, zlorabi svojo nadzorstveno funkcijo. Dejstvo je, da politične elite, ki imajo nadzor nad državo, to svojo moč lahko izkoristijo. Elektronska identiteta posameznika bo v prihodnje lahko izdana na kateremkoli dodatnem nosilcu, na primer na mobilnem telefonu, pametnem ključku platformi veriženja blokov in tako dalje oziroma tudi na že obstoječih elektronskih dokumentih, na primer na kartici zdravstvenega zavarovanja, dovoljenju za bivanje in podobno. Tu pa bo potrebna še veliko večja previdnost in tudi sposobnost države, da bo delovanje takšnega sistema tudi zares potekalo. Fiasko z elektronskim certifikatom za cepljene in prebolele v času epidemije covida-19, na primer, kaže, kaj se zgodi, če nekompetentna vlada vodi procese, ki jim ni kos. Identiteta v tem primeru ni elektronska, ampak zaenkrat očitno ostaja analogna, poslana prek navadne pošte v naše poštne nabiralnike. Na srečo bo izvajanje tega zakona kmalu prešlo na drugo vlado. Če se bodo pri izvajanju zakona pokazale pomanjkljivosti določb tega zakona, ga bo vsekakor potrebno ustrezno popraviti. V Levici zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine NSi bo predstavil gospod Andrej Černigoj. Izvolite.

hvala za besedo. Spoštovani in cenjeni zbor! Na področju digitalizacije javne uprave nas čaka še veliko dela pri optimizaciji, poenostavitvi procesov, racionalni porabi javnih sredstev ter zagotavljanju boljše storitve. storitve. Zavzemamo se za enotno vstopno točko, prek katere bi bile državljanom na voljo vse storitve javne uprave. Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij ne le olajšuje izvedbo postopkov, ampak tudi zmanjšuje zahtevani čas ter stroške državljanov in podjetij pri urejanju upravnih zadev. Splet omogoča urejanje upravnih zahtev kar iz pisarne ali domačega naslonjača, kar odpravlja transportne stroške in potreben čas za prihod na urad. Republika Slovenija je Uredbo 910/2014/EU, ki je začela veljati 17. septembra 2014, uvedla v svoj pravni red julija leta z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Ob tem je velik del obstoječe zakonodaje na področju elektronskega poslovanja postal neraben in zastarel. Ker Republika Slovenija želi urediti izdajanje sredstev elektronske identifikacije, potrebujemo nov zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki bo vseboval posebno nacionalno pravno ureditev za storitve zaupanja, kjer uredba seveda to dopušča, načrtno uredil področje elektronske identifikacije, razveljavil zastarele vsebine predpisov in jih hkrati ustrezneje prilagodil evropskim predpisom v obstoječem stanju na trgu.Slovenija na tem področju ne želi zaostajati in zato že od leta 2007 potekajo dejavnosti za ureditev elektronske identitete. Krščanski demokrati podpiramo Predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki bo vpeljal enolični identifikator na podlagi davčne številke za fizične osebe ali poslovne subjekte pri elektronskem poslovanju z namenom enotna številka elektronske identifikacije. V nadaljevanju predlog zakona določa osebno elektronsko identiteto v Republiki Sloveniji, ki se uporablja za identifikacijo pri elektronskem poslovanju z organi javnega sektorja. Posameznik ima zgolj eno osebno elektronsko identiteto, vendar pa ima lahko več sredstev elektronske identifikacije, s katerimi to identiteto dokazuje. Osebna elektronska identiteta je prek sredstva elektronske identifikacije uporabljena za čezmejno elektronsko poslovanje, pridobitev osebne elektronske identitete ni obvezna, lahko jo pridobi oseba, ki dopolni šest let, in traja največ10 let. Trenutno so operativno predvidena tri sredstva identifikacije, in sicer digitalno potrdilo na biometrični osebni izkaznici, ki ima visoke in nizke ravni zanesljivosti, virtualna elektronska identiteta na podlagi rešitve smsPASS, in v prihodnje bo sredstvo elektronske identifikacije lahko izdano na kateremkoli dodanem nosilcu, na primer mobilnem telefonu, pametnem ključku USB, platformi veriženja blokov in podobno. podobno. Izdajatelj sredstva elektronske identifikacije tudi zasebnemu ponudniku elektronskih storitev zagotavlja možnost uporabe informacijske rešitve za uporabo sredstev elektronske identifikacije ter možnost preverjanja številke elektronske identifikacije. Krščanski demokrati bomo na področju javne uprave posebno pozornost namenili uvajanju novih možnosti uporabe sodobnih tehnologij. Zavzemali se bomo za sistemsko, postopno, kombinirano vpeljavo dela na daljavo z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za tista delovna mesta v javni upravi, ki to možnost dela dopuščajo. Živimo v času četrte industrijske revolucije, digitalizacija je vseprisoten pojav. Zaradi novih tehnologij komuniciramo drugače, delamo drugače, živimo drugače. Vse te spremembe pa terjajo posodobitev vseh procesov in sistemov, ki nas obdajajo. Novi poslovni modeli spreminjajo globalno ekonomijo, zato bo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati podprla razvoj zakonodaje na področju digitalizacije. Pri razvoju tega področja bi sicer želeli nekoliko večjo vlogo tudi zasebnega sektorja. Poslanska skupina NSi bo podprla Predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, saj novela predstavlja korak naprej v primerjavi s sedanjo ureditvijo. Le z razvojem tega področja lahko postanemo še bolj konkurenčna država v današnji globalizirani družbi. Hvala za pozornost.

Hvala za besedo, podpredsednica. Vsem prisotnim prav lep pozdrav! Danes obravnavamo Predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki v povezavi z Uredbo eIDAS zagotavlja nacionalno pravno ureditev za področje storitve zaupanja in ureditev izdajanja nacionalne elektronske identitete. Uredba eIDAS na novo ureja koncepta elektronske identitete in elektronskega podpisovanja, česar do sedaj v Republiki Sloveniji nismo ločevali. Izdajanje digitalnih potrdil za elektronski podpis je po novem storitev zaupanja. Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja bo zagotovil nacionalno pravno ureditev za področje storitev, kar je med drugim tudi izdajanje digitalnega potrdila in potrdila za elektronski podpis. Republika Slovenija bo s sprejetjem predlaganega zakona omogočila vključitev elektronske identitete na dveh sredstvih elektronske identifikacije na novi biometrični osebni izkaznici, kar bo omogočilo državljanom razpolaganje z elektronsko identiteto visoke stopnje zaupanja in tudi poslovanje z osebno izkaznico v postopkih, v katerih sedaj uporabljamo kartico zdravstvenega zavarovanja. Biometrična osebna izkaznica je zaradi svoje pravne veljave, tehnološke zasnove in varnostnih mehanizmov pri različnih postopkih primerna za izdajo sredstva elektronske identifikacije na najvišji ravni zanesljivosti, kar bo omogočilo njenim imetnikom dostop do tako rekoč vseh elektronskih storitev javnega sektorja na celotnem notranjem trgu Evropske unije. Iz tega razloga bo Republika Slovenija novo biometrično osebno izkaznico prijavila za čezmejno elektronsko poslovanje, in tako bo sledila vrsti držav, ki so v ta namen prav tako prijavile svoje sheme elektronske identifikacije na podlagi nacionalnih osebnih izkaznic. Sprejetje zakona bo omogočilo tudi priglasitev svoje sheme elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje in s tem državljanom omogočilo čezmejno elektronsko poslovanje znotraj držav Evropske unije. V Poslanski skupini Stranke modernega centra slednjo rešitev še posebej pozdravljamo, saj menimo, da to predstavlja ključni pogoj za izkoriščanje razvojnih možnosti elektronskega poslovanja za nadaljnje razvijanje digitalnegagospodarstva in družbe v okvirih notranjega trga Evropske unije. Hkrati se zavedamo tudi preostalih pozitivnih učinkov predloga zakona, kot so zmanjševanje upravnih ovir v določenih postopkih elektronskega poslovanja in tudi razbremenitev zaposlenih na upravnih enotah, saj se bomo v veliko primerih lahko izognili procesu naročanja in samemu obisku upravnih enot. V Poslanski skupini Stranke modernega centra menimo, da je skrajni čas, da se v Republiki Sloveniji intenzivno izvajajo aktivnosti za digitalizacijo, torej za učinkovito elektronsko poslovanje tako za slovenske državljane kot za javno upravo, kot tudi za poslovne subjekte. Menimo, da Predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja sledi vsem načelom, zato ga bomo

Spoštovana podpredsednica, vabljeni gostje, kolegice in kolegi! Uredba eIDAS, ki ureja storitve zaupanja, se je začela neposredno uporabljati leta 2016. Uredba zagotavlja skupni temelj za varne elektronske interakcije med državljani, podjetji in državnimi organi, njen poglavitni namen pa je okrepitev zaupanja v elektronske transakcije in storitve zaupanja. Elektronska identifikacija vključuje vrsto podatkov, s katerimi posameznik oziroma pravna oseba izkazuje svojo istovetnost. Predlog zakona bo Republiki Sloveniji omogočil priglasitev svoje sheme elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje, s tem pa bo slovenskim državljanom omogočeno čezmejno elektronsko poslovanje. Predlog zakona je povezan tudi z Zakonom o osebni izkaznici, saj bo z novo biometrično izkaznico kot sredstvom za elektronsko identifikacijo možen dostop do storitev javnega sektorja na notranjem trgu Evropske unije. V SAB se sprašujemo o primernosti starostne meje, določene za pridobitev elektronske identifikacije. Predlog namreč določa, da elektronsko identiteto lahko pridobi oseba, ki dopolni šest let. Zakaj ni torej predlagana ureditev usklajena z Zakonom o osebni izkaznici, kjer se je določila izdaja osebne izkaznice s sredstvom elektronske identifikacije od dopolnjenega 12. leta starosti? V SAB podpiramo digitalizacijo in se strinjamo, da mora tudi Slovenija ostati v koraku s časom, z razvojem na tem področju, in še kako pomembno je, da temu sledi tudi zakonodaja. Elektronsko poslovanje v veliki meri olajšuje poslovanje med podjetji, javnimi organi in tudi državljani. Vendar gre za občutljivo področje varstva osebnih podatkov, zato je pomembno, da se zagotavlja visoka raven zanesljivosti. Nove tehnologije namreč prinašajo določena tveganja. Visoka raven zaupanja v elektronsko komunikacijo in identifikacijo pa je možna, kadar je sredstvo elektronske identifikacije izdano v skladu z določenimi standardi in postopki, zagotovljen pa mora biti tudi ustrezen nadzor, ki bo preprečeval zlorabe. Zato se moram na tem mestu dotakniti tudi mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki je opozorila, da obrazložitve členov v večjem delu ne v večjem delu ne izpolnjujejo standarda, ki zahteva jasne obrazložitve posameznih členov, iz katerih izhaja vsebina in namen predlaganih zakonov. Načelo jasnosti in določnosti predpisov je namreč eno izmed načel pravne države, ki mora biti upoštevano pri sprejemanju zakonodaje. V nasprotnem primeru je lahko oslabljena pravna varnost. V Poslanski skupini SAB zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala lepa.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Elektronsko poslovanje in elektronski podpis sta bila v Sloveniji pravno urejena leta 2000 s sprejetjem Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Ta zakon je določil pogoje za izdajo in uporabo elektronskih podpisov in potrdil, pravno veljavnost elektronskih dokumentov in elektronskih podpisov, infrastrukturo overiteljev potrdil in podobno. Pred 20 leti si nihče ni mogel predstavljati razsežnosti in razvoja digitalne tehnologije, tako kot si danes težko zamišljamo, da večina aplikacij, ki jih bomo uporabljali čez 10 let, sploh še ni izumljenih. Elektronsko poslovanje je postalo način zasebnega in javnega življenja, zajema elektronsko bančništvo, zavarovalništvo, trženje in trgovanje, pouk, poslovanje z javnim sektorjem, svetovanje ter avkcije na daljavo. Stopnja razvoja digitalnih storitev in njihove uporabe postaja nezgrešljiv element konkurenčnih prednosti posameznih držav v svetovni ekonomiji. Z razvojem tehnologij in elektronskih storitev se tako v regulativi pojavljajo novi izzivi, predvsem kako znotraj obstoječe zakonodaje zaobjeti vse na novo nastale okoliščine. Predlog novega zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja predstavlja uskladitev z evropskim pravnim redom. Uredba, ki je implementirana v predlagani zakon, vključuje dva vsebinska sklopa. Prvi del zajema elektronsko identifikacijo, kjer uredba ne posega v elektronske sisteme za upravljanje identitete in z njimi povezane infrastrukture držav članic, temveč zgolj določa pogoje, pod katerimi države članice priznajo sredstva elektronske identifikacije fizičnih in pravnih oseb, ki so vključene v priglašeno shemo druge države.Predlog države.Predlog zakona tako ureja pot do pridobitve elektronske identitete, kar bo omogočilo oziroma olajšalo e-dostope, postopke in poslovanje tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, določila pa omogočajo zagotovitev sodobne, enostavne in varne elektronske identifikacije. Drugi sklop pa zajema šest storitev zaupanja, kjer evropska uredba področje ureja v celoti in določa pravila za storitve zaupanja, in sicer za naslednje: elektronske podpise, elektronske žige, elektronske časovne žige, storitve elektronske priporočene dostave, hrambo kvalificiranih elektronskih podpisov in žigov, potrjevanje varnosti elektronskih podpisov in žigov ter storitve v zvezi s potrdili za avtentikacijo spletišč. Digitalna identiteta je današnja realnost, njene perspektive pa so vsezajemajoče. Epidemija je zgolj v nekaj tednih pokazala, kje vse nam primanjkuje digitaliziranih storitev in kaj bi lahko storili, da bi te postale bolj razširjene, varne, učinkovite in prijazne do uporabnika. V Poslanski skupini Desus predlog zakona podpiramo. Opozarjamo pa na digitalni danes in digitalni jutri, ki predstavljata velik izziv za starejše, velikokrat celo nepremostljivo oviro. Samo za ilustracijo, danes živi v Sloveniji več kot 54 tisoč 500 oseb, ki so starejše od 85 let. Demografske spremembe, ki bodo v prihodnosti še bolj spremenile razmerja v strukturi prebivalstva, zahtevajo čim bolj celovito obravnavo in čimprejšnje konkretno na vseh nivojih družbenega dogajanja, tudi na področju elektronske mobilnosti oziroma digitalizacije družbe. Vključevanje starejših v te procese je zato izjemnega pomena. Pri uvajanju digitalnega načina življenja pa moramo nujno digitalizacijo uvajati kot opcijski način poslovanja oziroma način življenja, ne pa kot kategorični, obvezujoč oziroma edini možni način. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Kot zadnji bo stališče Poslanske skupine SNS predstavil gospod Dušan Šiško. Izvolite. DUŠAN Najlepša hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Predlog novele je na nekakšen način vsebinsko povezan s predvideno spremembo Zakona o osebni izkaznici, kajti za izdajo nove biometrične osebne izkaznice mora veljati ta zakon, ki ga imamo pred seboj. Slednji opredeljuje izdajanje identitete s strani države na enem ali več sredstvih elektronskih identifikacij. Zagotovila se bo nacionalna pravna ureditev, in sicer za področje storitve zaupanja, kar bo v naš pravni red prinesla evropska uredba s tega področja. V Slovenski nacionalni stranki smo naklonjeni temu, da bo državljanom in državljankam Republike Slovenije omogočena elektronska identifikacija, kar se tiče dostopa do vseh storitev javnega sektorja na notranjem trgu Evropske unije ter tudi čezmejnega poslovanja. Ne smemo pozabiti, da se v Sloveniji že cirka 20 let za potrebe dostopov uporabnikov do e-storitev uporablja pretežno kvalificirana digitalna potrdila, ki jih izdajajo ministrstvo, Pošta, banke in drugi. Opažamo, da je uporabnost oziroma bolj neuporabnost teh storitev šibka točka.Večinoma jih uporabljajo mlajše generacije, ker so bolj vešče vsega skupaj. Predlog novele bo kljub številnim pripombam, ki so jih podali različni deležniki, vendarle imel pozitivne posledice, kar se tiče poslovanja javne uprave na področju gospodarstva, sociale. V evidenci imetnikov sredstev elektronskih identifikacij je v 14 točkah določen nabor podatkov, ki naj bi jih posredoval imetnik. Pomisleke imamo, kako je s tistimi posamezniki oziroma starejšimi ljudmi, ki doma nimajo računalnika, pametnega telefona in tudi ne elektronske pošte. Bolj smiseln bi bil manjši nabor podatkov oziroma samo tistih, ki so res obvezni in nujni, da se v bodoče izognemo morebitnim zlorabam in goljufijam. Zavedati se moramo, da je področje varnosti, zaupanja in zanesljivosti zelo senzibilno področje. Kar zadeva delovne izkušnje zaposlenih pri ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja s področja storitev zaupanja ali sorodnega področja ter tudi ko gre za sklenjeno ustrezno svetovalno pogodbo z osebo s pravno izobrazbo, se nam najmanj dve leti delovnih izkušenj zdita premalo ravno zaradi kompleksnosti področja. področja. Glavne hibe, kot je recimo v zadnjem času nedostopnost upravnih enot, zasedene telefonske linije, je treba čim prej odpraviti ter ljudi motivirati za uporabo e-storitev javne uprave. Potrebno bo tudi čim prej in čim več ozaveščati uporabnike glede novega sistema uporabe. V Slovenski nacionalni stranki smo prepričani, da se premalo izkorišča možnosti, ki se nam ponujajo na dlani z razvojem tehnologije, saj ne smemo pozabiti, da živimo v četrti industrijski revoluciji. Apeliramo na Vlado Republike Slovenije, Strateški svet za digitalizacijo, da aktivno dela na tem, da bodo v bodoče storitve prijaznejše našim uporabnikom kljub njihovim novim pomislekom in dvomom.V Slovenski nacionalni stranki ocenjujemo, da novela zakona prinaša mnogo pozitivnih koristi, s katerimi lahko zagotovo računamo na dvig stopnje digitalizacije v Republiki Sloveniji. Hvala lepa. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili jutri v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada, zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo državnemu sekretarju mag. Petru Geršaku. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije in drugi udeleženci! Vlada Republike Slovenije je na seji 22. 4. 2021 sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju. V nadaljevanju bom predlog zakona naslavljal z ZJN-3B. je bil široke javne razprave, gre namreč za drugo spremembo, prvo spremembo so predlagali poslanci Državnega zbora, gre tudi za prvo novelo zakona, ki jo je pripravila Vlada po letu 2015, ko je bil zakon sprejet. Ravno to, da se zakon ne spreminja prepogosto, je omogočilo, da so se instituti v praksi dobro preizkusili. Zdaj, po šestih letih uporabe tega zakona, je bilo tudi dovolj časa za preizkus in ugotovitev, da so določeni instituti potrebni prenove, predvsem poenostavitev tako zaradi prakse, ki se je v tem času vzpostavila, kot tudi zaradi nedavne epidemije. Zato ta zakon ponotranja tudi nekaj rešitev, ki jih je prinesla interventna zakonodaja. Obenem pa danes, ko smo že v celoti prešli na elektronsko komunikacijo v javnem naročanju, nekatera opravila enostavno niso več ustrezna in jih je potrebno urediti.Seveda je treba jasno povedati, da sistem javnega naročanja primarno določa pravo Evropske unije, kjer je slovenski zakonodajalec izjemno omejen pri zakonodajnem urejanju sistema, zato je treba poleg zakonodajnih rešitve iskati tudi drugače. Ena od teh je na primer profesionalizacija, hkrati pa ministrstvo izboljšuje sistem elektronskega javnega naročanja v smeri popolne digitalne transformacije, ki bo poenotila naročanje in povečala konkurenčnost. Če se vrnem k predlogu zakona, ki je pred nami. Spremembe v ZJN-3B ob večji transparentnosti prinašajo večjo učinkovitost in večjo fleksibilnost naročanja. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami pa zakon predvsem zaradi spodbujanja lokalnega in regionalnega gospodarstva, vključno s kmetijstvom, uvaja nekaj novosti in izjem, ki bodo omogočale večjo promocijo, regionalizacijo in potrošnjo slovenskega blaga, predvsem pa naročnikom ob večji odgovornosti in dodanih prekrških dopušča nekoliko več manevrskega prostora, torej predvsem ko gre za naročila malih vrednosti in občine. Tukaj moram poudariti tudi, da pri določenih rešitvah, ki bodo spodbudile in pospešile sodelovanje naročnikov z lokalnim gospodarstvom, ostaja transparentnost zagotovljena. Gre zgolj za to, da omogočimo bolj fleksibilno in učinkovito izvajanje postopkov, namreč ravno v tem segmentu največkrat poslušamo očitke, češ da je sistem pretirano rigiden. S predlogom zakona se zaradi pospešitve naročanja in lažjega balansiranja naročil lokalnemu gospodarstvu zvišujejo mejne vrednosti za evidenčna naročila. Te mejne vrednosti sledijo interventni zakonodaji. Prav tako se za gradnje zvišujejo mejne vrednosti za uporabo postopka naročil za male vrednosti, ki je popolnoma transparenten postopek, omogoča pa večjo fleksibilnost in hitrejšo izvedbo postopka. Zaradi poenostavitev naročanja se dodajo nekatere izjeme, obenem pa se pri pravnih storitvah znižujejo pragovi za oddajo naročil, saj ni nobenega razloga, da tudi za te storitve ne bi veljala pravila javnega naročanja.Na drugi strani se povečuje transparentnost v postopkih, saj predlog zakona določa, da mora biti vsa dokumentacija objavljena zgolj na portalu javnih naročil in v prav vseh postopkih, tudi pri postopkih s pogajanji brez objave bo treba objaviti odločitev o oddaji naročila. Ob izkušnjah uporabe elektronskega javnega naročanja pa zakon uvaja nekaj rešitev v primerih nedelovanja sistema. Zakon rešuje tudi nekaj povsem praktičnih zahtev, ki jih je v preteklosti vzpostavila praksa, na primer ponudnikom ne bo treba več dodatno predložiti izjav o nekaznovanosti, prav tako zakon na novo uvaja diskrecijsko pravico naročnika, da izloča neobičajno nizke ponudbe, kar v praksi danes praktično ni mogoče. Glede na povedano vam, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci, predlagam, da predlagano novelo zakona sprejmete. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku mag. Branku Grimsu. Hvala, še enkrat, za besedo in lep pozdrav! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na svoji 24. seji dne 16. 6. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Državna sekretarka je v uvodni obrazložitvi opozorila, da sistem javnega naročanja v celoti ureja pravo EU in da imamo zelo malo manevrskega prostora, zato da to uredimo po svojem, predlagane spremembe pa uvajajo nekaj izjem, ki bodo omogočale večjo regionalizacijo, promocijo in potrošnjo slovenskega blaga. Na kratko je torej predstavila tiste rešitve, ki drugim naročnikom dopuščajo več manevrskega prostora, in opozorila, da se zvišujejo določene mejne vrednosti za naročila. Tudi v razpravi je bilo prav o teh mejnih vrednostih največ razprave, in sicer je opozicija v glavnem oporekala temu, da se ta meja dviguje, medtem ko je na primer poslanec koalicije izpostavil, da je takih naročil večina, in orisal, kako te stvari sedaj učinkujejo. S strani SDS je bilo opozorjeno, da je dejavni denar treba uporabljati in upravljati transparentno in da je treba paziti, da se ukrepov ne omejuje tako, da se potem škodi javnim sredstvom, zato dvig naročil sam po sebi ni sporen, nasprotno, lahko bi bil celo večji, pa to ne bi bistveno vplivalo na vse, kar je stranpoti v zgodbah javnega naročanja. Državna sekretarka je na koncu izpostavila možnost nacionalne izvedbe postopkov naročil male vrednosti do pragov EU, tudi pri gradnjah, kar pomeni, da nikakor ne gre za zmanjševanje transparentnosti, bo pa zato veliko večja fleksibilnost, učinkovitost in s tem tudi racionalnost poslovanja. Na koncu je odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 15., 28. in 32. členu, amandmajev Poslanske skupine Levica k 2., 3., 8. in 9. členu pa ni izglasoval. glasoval o celotnem besedilu predloga zakona in ga sprejel z 11 glasovi za in 2 proti. Tako dopolnjeno besedilo je v prilogi in ga dajemo v sprejetje. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Rudi Medved bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. RUDI Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Javnega naročanja se v Sloveniji še venomer drži stigma, kot da gre za neko sivo cono, v kateri se dogajajo kraja javnega denarja, korupcija, klientelizem, pajdaštvo in kar je še takega z negativnim predznakom, hkrati je slišati nenehne pozive, da je treba spremeniti Zakon o javnem naročanju in bomo odpravili vse probleme. Ampak javno naročanje vendarle ni takšno leglo kriminala, četudi se na tem področju pojavljajo odkloni kot povsod drugod. Zakon o javnih naročilih tudi ni tako zanič, kot se želi ustvariti vtis v javnosti, ne nazadnje je zakonsko besedilo skorajda prepis evropske direktive. Če vsa Evropa lahko živi s tem, čudno, da ravno pri nas to ne bi delovalo. Sistem javnega naročanja res mora biti javen, transparenten in pregleden – pa je tak? Na papirju da, v praksi morda nekoliko manj. V času vlade Marjana Šarca smo pripravili spremembe zakona, ki naj javno naročanje naredijo še učinkovitejše, brez nadležne birokratske navlake. Večina rešitev, ki smo jih predlagali, je v tem pričujočem besedilu. V Listi Marjana Šarca se nam zdi zelo pomembno opolnomočiti tiste, ki se v javnem sektorju ukvarjajo z naročanjem. Problemi nastajajo tako zaradi slabega poznavanja zakonodaje kot tudi zaradi nekompetentnosti naročnikov, ki pogosto ne obvladajo področja, s katerim se ukvarjajo. Če k temu dodamo slabe popise in zgrešeno določanje cen, na drugi strani pa dogovarjanje med ponudniki in izigravanje naročnika, imamo recept za oškodovanje javnih financ pri izvajanju naročil.Evropska naročil.Evropska unija je opozorila Slovenijo na visok delež naročil, oddanih prek postopka s pogajanji, torej brez javnega razpisa. Tudi varovala proti korupciji, nedovoljenemu dogovarjanju med ponudniki zlasti na lokalni ravni in pri podjetjih v državni lasti so šibka, zato smo v Listi Marjana Šarca zadržani do dviga mejnih vrednosti za naročila brez razpisa. Priporočilo Sveta EU v zvezi z nacionalnim programom Slovenije za 2019 je Slovenijo opozorilo na neodvisni nadzor pri izvedbi javnih naročil. Kot posebej tvegana je Svet EU izpostavil javna naročila na lokalni ravni. Že res, da gre za večjo prožnost, a hkrati ni bil narejen niti razmislek, kako okrepiti nadzor nad takimi naročili. To v zakonu ali pa vsaj pojasnilih Vlade pogrešamo. Prav tako je preslišan apel obrtnikov in podjetnikov, da je treba poskrbeti za poplačilo podizvajalcev. Še vedno se dogaja, da ostanejo ali nepoplačani ali dobijo plačilo z veliko zamudo. Zadnji odmevnejši primer so nepoplačani podizvajalci pri gradnji doma starejših občanov v Juršincih v vrednosti kar 5 milijonov evrov. V vladi Marjana Šarca smo obrtnikom in podjetnikom prisluhnili in z novelo zakona nameravali ponovno uvesti obvezno plačilo podizvajalcem, v tem besedilu tega ni, kar je čudno, saj ta vlada zelo poudarja podporo obrti in podjetništvu. V Listi Marjana Šarca ne bomo nasprotovali spremembi Zakon o javnem naročanju, menimo pa, da je ta zakon zamujena priložnost za dobrobit obrti in podjetništva. Mag. Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Področje javnega naročanja se ureja na ravni Evropske unije, zato je Slovenija že v predpristopnem obdobju k Evropski uniji zakonodajo s področja javnega naročanja prilagajala evropskemu pravnemu redu. Predlagatelj je navedel, da OECD Republiko Slovenijo uvršča med države z dobro in transparentno zakonodajo. Polega tega smo edina država članica Evropske unije, ki ima pritožbeni sistem znotraj javnega naročanja digitaliziran. S predlagano novelo zakona pa predlagatelji zasledujejo cilj po večji učinkovitosti javnega naročanja in večji transparentnosti. Spoštovani, glede na oceno OECD to na papirju že izpolnjujemo, manjka nam torej izboljšanje izvajanja zakona, kajti pri samem izvajanju zakonodaje se nenehoma srečujemo s pritožbami, aferami in vsem, kar onemogoča hitro in učinkovito izpeljavo predvsem infrastrukturnih, praviloma finančno zahtevnejših projektov. Nič boljše pa ni bilo tudi pri nabavi prepotrebne zaščitne opreme pri epidemiji lansko leto. Glede na to, da Vlada že mesec grozi o novem četrtem valu epidemije, Socialni demokrati pričakujemo, da so skladišča z zaščitno opremo polna, oprema pa nakupljena po bistveno nižjih, sprejemljivih cenah. Predlagana novela gre v smeri spodbujanja lokalnega in regionalnega gospodarstva in kmetijstva. Novosti in izjeme, ki jih novela prinaša, se nanašajo na promocijo in potrošnjo slovenskega blaga. Izpostavila bi dvig vrednosti uporabe naročil male vrednosti do dopustnih meja, ki jih določa evropska direktiva o javnem naročanju. Lokalna javna naročila in skrb za samooskrbo bi na neknačin po izkušnjah med pandemijo morali še dodatno podpirati. Menim, da je na tem mestu treba opozoriti tudi na problematiko neplačil podizvajalcem. Varovalke v zakonu morajo biti prav zaradi preprečevanja koruptivnih tveganj. Tako kot smo pri predhodnih novelah, Socialni demokrati pripominjamo, da mora biti sistem javnega naročanja dovolj jasen, da pri izvajanj le-tega ne bi prišlo do različnih interpretacij, ki bi bile podlaga za večja koruptivna tveganja.

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! Problematika sistema javnih naročil je povezana s transparentnostjo in je povezana s korupcijo. Posebej problematična so naročila malih vrednosti, ki so že tako ali tako izredno netransparentna, na splošno pa največji problem predstavljajo prilagajanja razpisnih pogojev in z njimi povezana korupcijska tveganja. Problemi ne nastajajo v primerih, ko je postopek izpeljan na podlagi veljavnih predpisov, pač pa tam, kjer se veljavni predpisi izigravajo ali celo kršijo. Tega problema ne more rešiti zgolj nov zakon. Še posebej zaskrbljujoče je, da Vlada z novelo predlaga spremembe, ki bodo korupcijska tveganja še dodatno povečala. Višanje mejnih vrednosti za naročila malih vrednosti je bilo določeno že v lanskoletni protikoronski zakonodaji in že takrat ni bilo nobene resne utemeljitve, zakaj je to potrebno. To stanje se sedaj skuša za stalno utrditi v matičnem zakonu. Mednarodna organizacija Transparency International je pred nedavnim objavila raziskavo, izpeljano med 40 tisoč državljankami in državljani iz 27 držav članic Evropske unije o tem, kako občutimo korupcijo v svoji državi. Ljudi so spraševali, ali se korupcija v njihovi državi povečuje, in kar 51 % prebivalcev Slovenije meni, da se je v zadnjih 12 mesecih korupcija v naši državi povečala. Večji delež je bil recimo zaznan samo na Cipru. V Sloveniji je skoraj dve tretjini, 66 % vprašanih tudi ocenilo, da se državljani ob prijavi korupcije bojijo povračilnih ukrepov,

a Vlade ta rezultat očitno prav nič ne vznemirja. Ne meneč se za tako porazno stanje duha v naši družbi, za tako visoko stopnjo nezaupanja Vlada cinično predlaga rahljanje namesto zatezanja pravil javnih naročil. Razmere v Sloveniji, kot vidimo, nikakor niso takšne, da bi se pravila o javnih naročilih rahljala, temveč je treba poskrbeti, da se jih dosledno izvaja. To je še toliko pomembneje, zdaj ko je zaradi ukrepov za boj proti posledicam epidemije covida-19 povečana povečana potrošnja s strani države in s strani lokalnih skupnosti. In kaj rahljanje pravil v resnici pomeni? To, da bo zaradi višanja mejnih vrednosti za mala naročila veliko število nabav blaga in naročil storitev izvedenih brez javnih razpisov. To, da bo zaradi tega korupcijsko tveganje ogromno. Še posebej, ker imamo opravka z vlado, katere nabava zaščitne opreme je bila milo rečeno zelo sporna, tako zelo, da je nanjo padla senca suma korupcije. V Levici zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Blaž Pavlin bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati.

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o javnem naročanju, ki ga obravnavamo danes, poenostavlja ureditev postopka javnega naročila pod mejnimi vrednostmi EU, to so naročila male vrednosti, odpravlja nekatere administrativne obveznosti na strani naročnikov, na primer poenostavljeno je poročanje pri okvirnih sporazumih, ter ureditev nekoliko spreminja v smeri dopustitve večje prožnosti. Po predlogu novele zakona se nekoliko dvigujejo mejne vrednosti in mejna vrednost za uporabo postopka naročila male vrednosti, hkrati pa se zaradi zagotavljanja večje transparentnosti ureja objava seznamov evidenčnih naročil na portalu javnih naročil. Predlagane spremembe temeljijo na zavedanju, da mora biti javno naročanje prožno in učinkovito, hkrati pa mora zagotavljati transparentnost, konkurenčnost in prevzem odgovornosti za morebitne zlorabe. Ob dejstvu, da javno naročanje urejajo javnonaročniške direktive EU, države članice nimamo veliko manevrskega prostora za drugačno urejanje. Kjer pa je dovoljeno, da sistem lahko uredimo bolj prožno, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zaradi spodbujanja lokalnega in regionalnega gospodarstva ter kmetijstva uvaja nekaj novosti in izjem, ki bodo omogočile večjo promocijo, regionalizacijo in potrošnjo slovenskega blaga. Šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele in drugi javni zavodi za hrano porabijo približno pol milijarde evrov letno. Tradicionalni slovenski pridelki in izdelki so nemalokrat veliko bolj kakovostni od uvoženih, vendar javnim ustanovam sistem javnega naročanja onemogoča, da bi kupovali zgolj lokalno pridelano hrano. Novi Sloveniji podpiramo načelo, po katerem je mogoče naročanje hrane v čim večji meri izvzeti iz določb sistema javnega naročanja, s čimer bi povečali delež lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah. Po predlogu sprememb zakona je prožnejši tudi način dopuščanja popravkov in dopolnjevanje ponudb. To je pomembno predvsem z vidika, da naročnik lahko zahteva dodatna pojasnila, na primer v primeru izjemno nizke ponudbe, kar po obstoječem zakonu ni bilo mogoče.

Hvala za besedo, predsednik. Prav lep pozdrav še enkrat vsem prisotnim! Danes obravnavamo spremembo in dopolnitve Zakona o javnem naročanju, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. Gre za drugo spremembo zakona in prinaša dopolnitve, ki so se v praksi izkazale za potrebne tako v času epidemije kot v preteklih izkušnjah uporabe samega zakona. Spremembe tako povečujejo transparentnost naročanja, obenem pa omogočajo bolj fleksibilno in učinkovito naročanje, še posebej pri naročilih nižje vrednosti.Sistem javnega naročanja primarno določa pravo Evropske unije, zato je slovenski zakonodajalec izjemno omejen pri zakonodajnem urejanju sistema, zato je treba poleg zakonodajnih rešitve iskati tudi drugače. Spremembe Zakona o javnem naročanju prinašajo večjo učinkovitost, ob bolj prožnem in učinkovitem javnem naročanju pa se zagotavlja visoka stopnja transparentnosti in zasledujejo vidiki konkurenčnosti. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se zaradi spodbujanja lokalnega in regionalnega gospodarstva, vključno s kmetijstvom, uvaja nekaj novosti in izjem, ki bodo omogočile večjo promocijo, regionalizacijo in potrošnjo slovenskega blaga, predvsem pa naročnikom ob večji odgovornosti in dodatnih prekrških dopušča nekoliko več manevrskega prostora, predvsem ko gre za naročila malih vrednosti in občine. Potrebno je poudariti tudi, da pri določenih rešitvah, ki bodo spodbudile in pospešile sodelovanje naročnikov z lokalnim gospodarstvom, ostaja transparentnost zagotovljena. Gre zgolj za to, da se omogoči bolj fleksibilno in učinkovito izvajanje postopkov, namreč ravno v tem segmentu največkrat poslušamo očitke, kako je sistem pretirano rigiden.S predlogom zakona se zaradi pospešitve naročanja in lažje dostopnosti naročil lokalnemu gospodarstvu zvišujejo mejne vrednosti za evidenčna naročila, te mejne vrednosti sledijo interventni zakonodaji. Prav tako se za gradnjo zvišuje mejne vrednosti z uporabo postopka naročil male vrednosti, ki je popolnoma transparenten postopek, omogoča pa večjo fleksibilnost in kot rečeno hitrejšo izvedbo postopka. Zaradi poenostavitev naročanja se dodajo nekatere izjeme, obenem pa se pri pravnih storitvah znižujejo pragovi za oddajo naročil, saj ni nobenega razloga, da tudi za te storitve ne bi veljala pravila javnega naročanja.Na drugi strani se povečuje transparentnost v postopkih, predlog zakona določa, da mora biti vsa dokumentacija objavljena zgolj na portalu javnih naročil in prav v vseh postopkih, tudi v postopkih s pogajanji brez objave bo treba objaviti odločitev o objavi naročila. Ob izkušnjah uporabe elektronskega javnega naročanja pa zakon uvaja nekaj rešitev v primerih nedelovanja samega sistema. V Poslanski skupini Stranke modernega centra se zavedamo pomena hitrega in učinkovitega javnega naročanja in predlagane spremembe vidimo kot pozitivne, zato bomo novelo Zakona o javnem naročanju podprli. Hvala za vašo pozornost.

Spoštovani predsednik Državnega zbora, državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Bistvo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju je dvig mejnih vrednosti naročil, za katere bi veljal zakon o javnem naročanju. Povedano drugače, gre za povečanje razpona javnih naročil, ki bodo izpadla iz postopka javnega naročanja po ZJN-3. Mejne vrednosti na splošnem področju se z 20 tisoč evrov dvigujejo na 40 tisoč, za gradnje pa na 80 tisoč. Dviguje se tudi mejna vrednost za objavo naročila v Uradnem listu Evropske unije za organe lokalne skupnosti ter mejna vrednost za uporabo postopka naročil male vrednosti. Vlada predlagane spremembe utemeljuje z večjo preglednostjo sistema javnega naročanja. Predlog naj bi prispeval tudi k večji učinkovitosti in večji transparentnosti javnega naročaja. Vse to se sicer na prvo žogo sliši lepo in prav, vendar se v SAB s predlagatelji ne moremo strinjati. Komisija za preprečevanje korupcije je evidenčna naročila, to so tista, za katera ni zakonsko predpisanega postopka oddaje naročila, označila kot najbolj problematična. Poleg tega pa predstavljajo največji delež javnih naročil. Predlagane rešitve bodo še dodatno povečale število evidenčnih javnih naročil, posledično pa se bo povečalo tudi tveganje za nastop korupcije. Pa poglejmo, o kakšnih številkah govorimo. Od začetka leta 2019 do konca 2020 je bilo javnih naročil, ki bi po novih kriterijih padla med evidenčna naročila, 783. Njihova skupna vrednost pa je znašala več kot 134 milijonov evrov. Ta delež še zdaleč ni zanemarljiv. Na nevarnosti, ki jih bo prinesel predmetni zakon, so nas opozorili tudi v Transparency International Slovenia in v Obrtno-podjetniški zbornici. Tako so v Transparency International poudarili, da sicer obstoječi postopki predvsem za naročnike predstavljajo nekatera administrativna bremena, vendar pomenijo določeno varovalko pred korupcijskimi tveganji in krnjenjem konkurence. Poleg tega pa ni bilo predstavljenih prav nobenih tehtnih argumentov, ki bi podprli tezo, da je trenutno določen prag mejnih vrednosti prenizek. Rahljanje pravil za javna naročila organov lokalnih skupnosti prav tako ni podkrepljeno s tehtnimi argumenti, še posebej če upoštevamo ugotovitve raziskave Transparency International, ki nakazujejo na pomanjkanje integritete v slovenski lokalni samoupravi. Dejstvo je, da je področje javnega naročanja povsod po svetu izpostavljeno korupcijskim tveganjem, pri tem pa Slovenija nikakor ni izjema. Z lahkoto lahko zatrdim, da se prek javnega naročanja v žepe privilegirancev izteka ogromno davkoplačevalskega denarja. V zadnjih letih je sistem javnega naročanja predmet burnih razprav, zlasti kar se tiče transparentnosti, smotrne porabe sredstev in korupcije. V stranki SAB zagovarjamo hitre in transparentne postopke javnega naročanja, vendar ne za vsako ceno. Zavedamo se, da so potrebne nekatere spremembe na področju javnega naročanja, denimo na področju javnega naročanja v zdravstvu. smo na to temo sklicali celo nujno sejo parlamentarnih odborov in opozorili na anomalije, ki omogočajo nekontrolirano porabo davkoplačevalskih sredstev.Zanimivo, sredstev.Zanimivo, da je koalicija ravno na dan razprave o šibkih točkah javnega naročanja v zdravstvu v zakonodajni postopek vložila predlog novele, ki naj bi te anomalije odpravil. Sprašujemo se, ali gre zgolj za naključje, ob upoštevanju dejstva, da je bil zakon še odprt. V SAB si želimo sprememb javnega naročanja na področju zdravstva, ki bodo sledile preglednosti in stroškovni učinkovitosti, predlaganih sprememb, ki drugega kot povečanja korupcijskih tveganj ne bodo prinesle, pa v Poslanski skupini SAB ne bomo podprli. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. ROBERT

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Sistem javnega naročanja je primarno določen s pravom Evropske unije. Morebitne nacionalne razrešitve odprtih zadev so zato omejene s tem okvirom. V Sloveniji smo najprej izgrajevali sistem in institucije za javno naročanje, potem smo stabilizirali in ponotranjali evropski pravni red, zdaj pa se lotevamo poenostavitev sistema, ki smo ga brezupno zakomplicirali. Upravljanje javnih naročil je pravzaprav področje boja za oblast, ne pa področje opravljanja dela, ki ga je treba opraviti. Potreba po boljšem upravljanju je nuja, toda neusmiljeno posega v interese in navade. Zakonska ureditev javnega naročanja bi morala biti glede na njeno pomembnost ter nujnost po predvidljivosti pravil in postopkov kolikor toliko stabilna, toda ni. Od leta 2000, ko smo sprejeli Zakon o javnem naročanju, je bil z današnjo novelo spremenjen trinajstkrat. Pa tu ne gre za manj obsežne nomotehnične spremembe, po večini gre za pomembne spremembe, zlasti za tiste, ki se neposredno srečujejo s postopki javnega naročanja in jih morajo izvajati. Zavezanci so organi Republike Slovenije, organi lokalnih skupnost in javni skladi, agencije, zavodi, tudi javna podjetja na infrastrukturnem področju in druge osebe, ki sicer niso zavezanci, če gre za naročila, ki jih subvencionirajo ali sofinancirajo naročniki, in so izpolnjeni določeni pogoji. O pomenu javnega naročanja najbolj očitno govorijo naslednji podatki za leto 2019. Vrednost javnih naročil, oddanih tega leta, je znašala 5 milijard in 545 milijonov evrov. V letu 2019 oddana javna naročila pomenijo skoraj 56 % odhodkov proračuna Republike Slovenije. Delež javnih naročil v letu 2019 je v bruto domačem proizvodu znašal 11 in pol odstotkov in se je glede na leto poprej povišal za en in pol odstotek. Glede na vrednost vseh oddanih naročil se je vrednost tistih, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije, v primerjavi z letom 2018 leta 2019 povečala za več kot 26 %. Povečalo se je tudi število izvedenih postopkov javnega naročanja, in sicer za dobra 2 %. Dejstvo je, da se delež javnih naročil stalno povečuje, da je področje konstantno izpostavljeno spremembam, tudi na podlagi evropskih pravil, predvsem pa stalnemu prilagajanju gospodarskemu, socialnemu in političnemu razvoju. Ključne novosti 13. novelacije področja so: dvig mejnih vrednosti naročil na splošnem področju za blago in storitve z 20 tisoč evrov na 40 tisoč evrov ter za gradnje s 40 tisoč na 80 tisoč evrov; objava celotne dokumentacije na portalu javnih naročil ter objava vseh odločitev glede objave javnih naročil, kar bo bistveno prispevalo k preglednejšim postopkom; na področju preskrbe s hrano obvezno upoštevanje tako imenovanega zelenega javnega naročanja, kar bo prispevalo k dvigu porabe lokalnih pridelkov. V sistem javnega naročanja pa so umeščene tudi storitve pravnega svetovanja, za katere je predviden poenostavljen način naročanja. Javno naročanje predstavlja široko polje zlorab, kjer se spoštuje forma, uporablja pa se na stotine trikov, zato da se izogne smislu. Številne razveljavitve in preložitve so praksa, za katero niso odgovorni samo ponudniki, ampak tudi ubogljivi birokrati in komisije. V slovenskem sistemu javnega naročanja je v nemajhni meri zapuščena logika odgovornosti. Javna naročila so igra mačke z mišjo, pri čemer mačka ni vegetarijanec, marveč grabežljivi ponudnik, povezan s kompanjonom na drugi strani, ki zasluži in si z njim deli dobiček. V takem sistemu se odgovornost, tista kazenska odgovornost, kajpada, vzpostavlja s preprečevanjem. Odgovarja tisti, ki naredi napako in povzroči škodo, in tu nikakor ne gre samo za odgovornost najvišjih funkcionarjev. Gre pa tudi in predvsem za sposobnost delovanja kontrolnih mehanizmov države. Kakorkoli, poslanci Poslanske skupine Desus bomo predlog zakona v predloženi vsebini podprli. JOŽE TANKO: Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Hvala, predsednik. Lepo pozdravljeni vsi! Predlog zakona gre korak v pravo smer, kajti spremembe povečujejo fleksibilnost, kar doprinese k prožnosti in učinkovitosti sistema javnega naročanja, hkrati pa se odpravljajo določene nejasnosti, dileme in pomanjkljivosti, ki so se pokazale tekom uporabe sedanjega zakona. Slovenski nacionalni stranki se nam zdi najpomembnejša sprememba, da se mejne vrednosti za uporabo zakona na splošnem področju dvigujejo tako za blago, storitve in projektne natečaje kot za gradnje, prav zaradi operativnosti javnega naročanja. Smotrno se nam zdi, da recimo do 20 tisoč evrov za gradnjo cest, drugih gradbenih del ne potrebuješ izvesti javnega naročila ter da na osnovi treh ponudb da župan soglasje nad 8 tisoč evrov. Neživljenjsko in absurdno je bilo, da bi moral, na pamet rečeno, za en svinčnik, za sanacijo nekaj metrov ceste, košnjo trave čakati na javni razpis. Naklonjeni smo temu, da se bo pri javnih naročilih živil povečala možnost sodelovanja z lokalnimi pridelovalci in predelovalci slovenske hrane oziroma živil. Obvezno je tudi spoštovanje ciljev zelenega javnega naročanja, da se nabavijo v določenem odstotku ekološka živila oziroma iz shem kakovosti, da naši otroci v vrtcih, šolah jedo zdravo, predvsem predvsem domačo, kvalitetno hrano in ne tiste uvožene brez hranil. Poenostavlja se sistem javnega naročanja na državni ravni, da je v vseh primerih do mejnih vrednosti EU mogoče uporabiti postopek na državni ravni, ki je transparenten in javno objavljen le na slovenskem portalu javnih naročil, hkrati pa s tem naročnikom omogoča tudi vključitev v pogajanja.Z namenom večje transparentnosti in sledljivosti pozdravljamo spremembo, da se ukinja možnost objave dokumentacije na posameznih drugih spletnih mestih. Nadalje je z vidika racionalnosti in časa pomembno, da lahko naročnik očitne ali nebistvene napake spregleda sam. Dopustno je tudi, da lahko samo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Kot novost se uvaja prekršek za primer, ko naročnik ne obvesti kandidatov in ponudnikov na način, da odločitev o oddaji javnega naročila objavi na portalu javnih naročil, kajti vemo, da vročanje, obveščanje sodelujočih prek drugih kanalov postopek bistveno podaljša, česar si pa ne želimo. Priglasitev podizvajalcev je pomembna, ker imajo pravico zahtevati neposredno plačilo, če tega ne zahtevajo, pa ima glavni izvajalec dolžnost po končani izvedbi podati svojo izjavo in in izjavo podizvajalca, da imata poravnane vse obveznosti iz predmetne pogodbe. Če povzamem, je nadvse pomembna dolžnost plačilne discipline. Novi predlog zakona tako določa kaznovanje glavnega izvajalca, ki naročnika ne seznani z vsemi podizvajalci. Sodišča tudi opozarjajo na nesorazmernost obligatorne stranske sankcije glede na težo storjenega prekrška. Predlog je, da se za najtežje prekrške gospodarskih subjektov predpiše fakultativni izrek stranske sankcije izločitve iz postopkov javnega naročanja in hkrati možnost izrekanja dobe trajanja v razponu, kjer se storilce ne zgolj kaznuje, temveč se jim tudi prepreči ponovno prijaviti se na razpis. V Slovenski nacionalni stranki smo za preprečevanje velikega kriminala in koruptivnih dejanj.

Najlepša hvala za besedo, predsednik. Aprila je bil v parlamentarno proceduro s strani Vlade vložen zakon o javnem naročanju. Poglavitne rešitve predloga zakona se nanašajo na dvig mejnih vrednosti pri gradnjah do pragov EU, ki naročnikom omogoča vključitev pogajanj, kar lahko prispeva k večji gospodarnosti naročanja. Mejne vrednosti na splošnem področju se dvigujejo z 20 tisoč na 40 tisoč evrov brez DDV za blago in storitve, za gradnjo pa s 40 tisoč na 80 tisoč brez DDV. Prav tako se pravne storitve izvzemajo iz nabora socialnih in drugih posebnih storitev, za njih bodo veljale mejne vrednosti 40 tisoč. Dvig praga je bil že uveden s protikoronskim zakonom in se je izkazal za koristnega. Ureja se objava celotne dokumentacije izključno prek portala javnih naročil, kar pomeni večjo transparentnost in sledljivost dokumentacije. Dodajo se štiri nove izjeme od uporabe pravil javnega naročanja, in sicer za tista naročila, ki so oddana zaradi nadaljnje prodaje ali oddaje v najem, za protokolarna darila ali druge oblike izvajanja promocije Slovenije in za javna naročila živil. Zlasti z zadnjo izjemo se bo povečalo sodelovanje z lokalnimi pridelovalci slovenske kar pomeni, da bodo lahko javni zavodi, šole, vrtci, domovi za ostarele veliko lažje naročali hrano okoliških kmetov. S tem se dodatno spodbuja nakup slovenske hrane. Zakon tudi ustrezno rešuje kar nekaj birokratskih nesmislov. V Slovenski demokratski stranki bomo predlog zakona podprli. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Zlatku Rateju, državnemu sekretarju na Ministrstvu za pravosodje.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci Državnega zbora, cenjene udeleženke in udeleženci seje! Zemljiška knjiga je javna knjiga. Namenjena je opisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z njimi. Kot osrednje mesto in instrument varstva zasebne lastnine predstavlja enega temeljev naše družbene in gospodarske ureditve. Temu primerno mora biti normativni okvir, ki ureja njeno delovanje, stabilen, posegi vanj pa premišljeni. Predlog zakona, ki je pred vami, v celoti sledi temu pristopu. Gre za prve večje spremembe in dopolnitve Zakona o zemljiški knjigi v zadnjih 10 letih, ki pa ne prinašajo konceptualnih sprememb, temveč nujne in redne posodobitve zakonskega okvira, ki naj zagotovijo nemoteno in usklajevano delovanja sistema. Nabor posegov v veljavno zakonsko besedilo lahko razdelimo v dve skupini. V prvo se uvrščajo spremembe in dopolnitve, ki so posledica zakonov, sprejetih v času od zadnje večje novele, ki za svojo implementacijo bodisi bodisi potrebujejo še ustrezne dopolnitve Zakona o zemljiški knjigi bodisi gre za uskladitve, ki za delovanje sistema niso nujne, vendar se z njimi zagotavlja skladnost pravnega reda. Zakon, ki za svojo implementacijo potrebuje prilagoditve Zakona o zemljiški knjigi, je Stvarnopravni zakonik oziroma njegova lanskoletna novela. Ta je v slovenski pravni red prinesla instrument povezanih nepremičnin, začetek uporabe katerih pa je bil s prehodnimi določbami odložen na 1. julij 2021. Zakonodajalec je s tem odloženim rokom na začetku uporabe želel omogočiti prav to, zaradi česar smo danes tukaj. To so ustrezne prilagoditve Zakona o zemljiški knjigi, s katerim bo ta novi stvarnopravni položaj moč vpisati v zemljiško knjigo in udejanjiti nedvomne koristi, ki jih prinaša predvsem tistim lastnikom nepremičnin, ki se bodo odločili za njegovo uporabo. Ta razlog oziroma povod za novelo Zakona o zemljiški knjigi je tudi edini, ki to novelo dela obvezno, saj ni drugih razlogov, kot so na primer implementacija sodb Ustavnega sodišča ali pa prenos zahtev evropskega prava.Druga prava.Druga skupina posegov v zakonsko besedilo pa je rezultat tehtnega razmisleka in posvetovanj s ključnimi izvajalci Zakona o zemljiški knjigi, torej s sodišči, notarji, odvetniki in drugo strokovno javnostjo. Vsem deležnikom se na tem mestu za to ponovno zahvaljujem. Med ključnimi posegi iz te druge skupine naj izpostavim določbe, ki so povezane z digitalizacijo postopka pred overitvijo zemljiškoknjižnega dovolila, torej postopka pred Finančno upravo. Novela prinaša podlago, da bo lahko notar pogodbo poslal po elektronski poti in po tej isti poti tudi prevzel potrdilo o plačilu davka. S tem bo ta del postopka v celoti digitaliziran in bo lahko potekal hitreje, s čimer bosta strankam prihranjena dodatna pot in čas. Prav tako zakon določa vrsto drugih rešitev, katerih namen je strankam olajšati uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kot primer naj izpostavim novo pravilo o izbrisu pravic, ki prenehajo s smrtjo oseb. Sedaj ne bo več treba iskati potrdil o smrti, če že iz letnice rojstva izhaja, da ni možno, da bi ta oseba še bila živa. Naj poudarim, pri tem gre le za pravice, ki prenehajo s smrtjo osebe, torej ne za pravice, ki se dedujejo. Spreminjajo se tudi določbe, ki urejajo dostop do tako imenovanih zaščitenih vpisov, in sicer na način, da se državnim organom omogoča neposreden dostop do teh podatkov, seveda le ob pogoju, da to potrebuje za izvajanje svojih nalog in pooblastil. Z zakonom se tudi nadaljuje smer, ki je bila začrtana z novelo Zakona o pravdnem postopku, in sicer da se intervencija z Vrhovnega sodišča razširi na vsa pravna področja. S tem se Vrhovnemu sodišču omogoči, da tudi na tem področju razvija zemljiškoknjižno pravo s tem, ko prek revizije odloča o pomembnih pravnih vprašanjih s tega področja in skrbi za enotno uporabo prava. Prav tako pa zakon vsebuje rešitve, ki so namenjene varstvu upnikov in preprečitvi razpolaganja z vrstnim redom pridobitve lastninske pravice v primeru, ko se nad upnikom začne izvršba ali ko je lastniku že preprečeno samo razpolaganje z lastninsko pravico. Druge spremembe, ki jih prinaša predlog zakona, so povezane s terminološkimi prilagoditvami ureditve v Zakonu o državnem odvetništvu in z njim povezanimi spremembami Zakona o lokalni samoupravi. Izboljšane pa so tudi določbe, ki urejajo zaznambo nedovoljene gradnje po Gradbenem zakonu. Cenjene poslanke in poslanci, menimo, da navedeni sklopi sprememb in dopolnitev predstavljajo potreben in primeren poseg v besedilo zakona. Razprava na matičnem delovnem telesu je pokazala, da je bil predlog zakona pripravljen ustrezno, s sprejetimi amandmaji pa je sedaj še dodatno izboljšan, saj so bile z njimi naslovljene vse pripombe, na katere je opozorila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, in tudi pripomba, ki jo je podalo Vrhovno sodišče.

združenega dela in naporov predlagateljice, članov matičnega delovnega telesa, državnozborskih služb ter strokovne javnosti. Ocenjujemo, da je tako oblikovan predlog zakona dober, in predlagamo, da ga podprete. Naj se vam na Blaž Pavlin bo predstavil poročilo Odbora za pravosodje. Hvala za besedo. Odbor za pravosodje je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi obravnaval na 28. seji 23. 6. 2021 kot matično delovno telo. Odbor je bil predhodno seznanjen z mnenji Zakonodajno-pravne službe, Sodnega sveta in Komisije državnega sveta za državno ureditev ter dopisi Vrhovnega sodišča, Notarske zbornice Slovenije ter dr. Nine Plavšak in prof. dr. Renata Vrenčurja. Predstavnik predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej je v dopolnilni obrazložitvi členov predstavil poglavitne rešitve predloga zakona, ki ne prinaša konceptualnih sprememb, temveč se odziva na spremembe in dopolnitve drugih zakonov, predvsem Stvarnopravnega zakonika. Z njegovo novelo A je bila ukinjena stvarna pravica zemljiški dolg, novela B pa je na področju lastninske pravice oziroma etažne lastnine uvedla novosti glede tako imenovanih povezanih nepremičnin in nepremičnin v skupni rabi, ki brez obravnavanih sprememb ne morejo zaživeti. Zaradi skladnosti pravnega reda ter zagotavljanja pravne varnosti predlagani zakon prinaša uskladitve tudi z določbami Zakona o državnem odvetništvu, Zakona o pravdnem postopku, Zakona o lokalni samoupravi in Gradbenega zakona. Predlagani zakon prinaša tudi izboljšave sistema kot odziv na povratne informacije izvajalcev oziroma uporabnikov zakona, sodišč, notarjev, odvetnikov in upravnih organov, ki bodo pripomogle k učinkovitejšemu in varnejšemu poslovanju ter delovanju zemljiške knjige. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Katarina Kralj je ob predstavitvi njihovega pisnega pravnega mnenja povedala, da so vse pripombe ustrezno upoštevane v vloženih amandmajih treh koalicijskih poslanskih skupin. Predstavnica Državnega sveta Bojana Potočan je predstavila mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, ki predlog zakona soglasno podpira. Povedala je, da so ob obravnavi opozorili na pripombe strokovne javnosti na 16., 22. in 24. člen predloga zakona, na katere so dobili ustrezna pojasnila predlagatelja oziroma so vloženi ustrezni amandmaji. Predstavnica Vrhovnega tožilstva Erika Pajntar je izrazila podporo predlaganemu zakonu in se pri tem opredelila do predlaganih sprememb glede izrednih pravnih sredstev. Povedala je, da podpira vse zakonodajne rešitve, ki omogočajo enakopraven dostop strank postopka do Vrhovnega sodišča prek dopuščene revizije v vseh civilnih postopkih, tudi v zemljiškoknjižnem postopku, saj se s tem krepita predvidljivost odločanja in pravna varnost. Zahteva za varstvo zakonitosti tega ne more nadomestiti, saj državni tožilec ne zastopa interesov strank, marveč je varuh javnega interesa. V razpravi so poslanci pozdravili predlagani zakon in vložene amandmaje, ki prinašajo varnejše in učinkovitejše delovanje zemljiške knjige. Izrazili so nekaj misli in vprašanj, povezanih z zemljiškim dolgom, na kar sta odgovorila predstavnika predlagatelja. V nadaljevanju je odbor s sprejetjem vseh vloženih amandmajev ter vseh členov skupaj pripravil besedilo dopolnjenega predloga zakona, katerega so sprejetji amandmaji vključeni in je sestavni del poročila odbora. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Predrag Baković bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. PREDRAG hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Pred nami je predlog novele zakona, ki je izrazito strokovne narave. Predlog tako prinaša rešitve in izboljšave, ki jih narekuje praksa in predlagajo uporabniki, prav tako pa se z novelo sledi tudi nekaterim drugim zakonom, recimo Stvarnopravnemu zakoniku, Gradbenemu zakonu in še nekaterim drugim. Ta predlog določa pravila za vpis posameznih povezanih nepremičnin in dopolnjuje pravila glede vpisa splošnega skupnega dela več stavb v etažni lastnini. Na podlagi sprememb Stvarnopravnega zakonika iz leta 2013 predlog ukinja določbe o zemljiškem dolgu, saj ta ne obstaja več. V skladu s spremembo Zakona o državnem odvetništvu se državno pravobranilstvo nadomešča z državnim odvetništvom, novela pa prinaša tudi posodobitve in izboljšave določb, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje notarjev, davčnega organa in zemljiške knjige glede dokazil o plačilu davkov. Tako bodo ti postopki potekali informatizirano strankam ne bo več treba fizično nositi originalnih dokumentov na Finančno upravo Republike Slovenije. Nadalje predlog prinaša zakonito dopustnost revizije v zemljiškoknjižnih postopkih in uskladitev z določbami glede revizije v Zakonu o pravdnem postopku in še nekaj drugih rešitev. V prvotnem predlogu je bilo tudi nekaj spornih členov, recimo glede 16., 22. in 24. člena, ki je predvideval uporabo novega pravnega instituta, zaznambe izrednega pravnega sredstva proti sklepu o vpisu in njegovih posledic. Te člene so problematizirali tako Zakonodajno-pravna služba, Vrhovno sodišče kot tudi nekateri drugi pravni strokovnjaki, vendar so bili kasneje ti členi bodisi črtani bodisi ustrezno spremenjeni z amandmaji. Na Odboru za pravosodje je predstavnica Vrhovnega sodišča predlog novele podprla, saj da podpira vse zakonodajne rešitve, ki omogočajo enakopraven dostop strank postopka do Vrhovnega sodišča tudi v zemljiškoknjižnem postopku, saj se s tem krepi predvidljivost odločanja in tudi pravna varnost. Tudi predstavnica Zakonodajno-pravne službe je na pristojnem odboru povedala, da so bile njihove pripombe ustrezno naslovljene z amandmaji. Na podlagi vsega tega bomo Socialni demokrati predlog zakona podprli. Hvala lepa. hvala za besedo. Kolegice, kolegi, spoštovani predstavniki Vlade! Zemljiška knjiga je ključna za pravno varnost pravnih subjektov v vseh gospodarskih in socialnih razmerjih, ki se nanašajo na pravice na nepremičninah, glede katerih se udeleženci zanašajo na v zemljiški knjigi vsebovane podatke. Preglednost zemljiške knjige ni pomembna samo zaradi pravnega prometa nepremičnin, ampak tudi za boljšo preglednost nad premoženjem državljanov. Le pravi in ustrezni podatki so dobra osnova za bodočo obdavčitev nepremičnin, s katero bodo lahko lastniki večjih nepremičnin ali večjega števila nepremičnin pravično prispevali v državno blagajno in s tem omogočili več sredstev za izgradnjo stanovanj v okviru stanovanjskih skladov – javnih stanovanj. Ampak novela zakona, ki jo imamo pred seboj, ureja predvsem neskladja z drugimi zakoni, izboljšuje način vpisovanja skupnih in pomožnih prostorov pri etažnih lastnikih in uvaja nove postopkovne možnosti, tudi možnost izrednega pravnega sredstva, kot je revizija, kar bo doprineslo k poenotenju prakse in večji pravni varnosti. torej za številne pravno-tehnične rešitve, ki naj bi izboljšale postopke in preglednost zemljiške knjige. Na nekatere rešitve je prišlo tudi več kritik, a verjetno se bo v praksi še najbolj pokazalo, ali so sprejete določbe v zakonu, ki se bo zdaj potrjeval, ustrezne ali ne. Številni amandmaji koalicijskih strank, ki so posledica kritičnih pripomb, so postali že stalnica zakonodajnega dela v sedanjem mandatu Državnega zbora. To pa zato, ker se z zakoni hiti, ker se pripravljajo brez ustrezne javne razprave ali pa se znotraj javne razprave premalo upošteva pripombe. To kaže na nek krč predvsem v delu aktualne vlade, in tudi paniko, ko ta danes aktualna vlada želi čim več zakonov sprejeti čim prej, pa čeprav se začne s pripravo zakona z različnimi pomanjkljivostmi, na katere se v razpravi v Državnem zboru potem opozori. Vsaj v tem primeru pa lahko ocenimo, da se je najpomembnejše pripombe v nekem smislu le upoštevalo. Hvala.

Še enkrat lep pozdrav vsem! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi je prva večja sprememba zakona v zadnjih 10 letih. Glavni namen je dopolnitev obstoječega zakona s pravili o novih in dodatnih možnostih vpisa etažne lastnine in povezanih nepremičnin. S tem se omogoča izvajanje Stvarnopravnega zakonika. Določitev teh pravil bi morala biti izvedena v roku, ki ga zakonik določa za začetek uporabe, in sicer do 1. julija 2021, sicer teh določb ne bo mogoče izvajati. Uskladitev z novelo Stvarnopravnega zakonika je potrebna na področju določb, ki urejajo nekatera vprašanja etažne lastnine. Dopolnitve novele so določile, da se posamezni del zgradbe ali nepremičnina, namenjena skupni rabi etažnih lastnikov dveh ali več gradenj v etažni lastnini oziroma skupni rabi etažnih lastnikov ene ali več zgradb in lastnikov ene ali več nepremičnin, obravnava kot njihov skupni del, ki je v njihovi solastnini. Predlog novele za ta primer določa, da se v okviru določb glede vpisa etažna lastnina obravnava na enak način, kakor je že doslej veljalo za druge skupne dele. Novela na novo ureja vpis posameznih nepremičnin tako pri glavni kot pri pomožni nepremičnini. Omenjena novela Stvarnopravnega zakonika je omogočila tudi, da je kar celotna nepremičnina namenjena skupni rabi etažnih lastnikov dveh ali več zgradb oziroma skupni rabi etažnih lastnikov ene zgradbe ali več zgradb in lastnikov ene ali več nepremičnin, na primer parkirišče za stanovalce več blokov, ter skupaj ene ali več stanovanjskih hiš. Taka nepremičnina se obravnava kot skupni del teh stavb oziroma hiš in je v solastnini. Tudi za tak primer se ureja vpis v zemljiško knjigo. Vse določbe, ki se nanašajo na zemljiški dolg, se iz zakona po novem črtajo, prehodna določba pa odreja uporabo dosedanjega zakona v zvezi s tistimi zemljiškimi dolgovi, ki so še vpisani v zemljiški knjigi. Nadomešča se državno in občinsko pravobranilstvo z državnim in občinskim odvetništvom v skladu z Zakonom o državnem odvetništvu. Zaradi uskladitve Zakona o državnem odvetništvu se med listine, ki so podlaga za vknjižbo, uvršča tudi sporazum, sklenjen v postopku mirne rešitve spora med državnim odvetnikom in nasprotno stranko. Ker predlog novele zakona za državljane omogoča preglednejše, enostavnejše in predvsem bolj pravno varne vpise etažne lastnine ter omogoča zemljiškoknjižne vpise novih stvarnopravnih položajev, ki jih je prinesla zadnja novela Stvarnopravnega zakonika iz leta 2020 in sledijo potrebam in razvoju na področju nepremičnin, bomo poslanci Nove Slovenije predlog novele zakona podprli. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Mag. Dušan Verbič bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra.

Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav, državni sekretar, in še enkrat ostali prisotni! Zemljiška knjiga je javna knjiga, v katero se vpisujejo predvsem stvarne pravice in tudi nekatere obligacijske obveznosti. Danes odločamo o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi, ki ne prinašajo večjih konceptualnih sprememb, temveč se predvsem odzivajo na spremembe in dopolnitve nekaterih zakonov, do katerih je prišlo v vmesnem času, zlasti na spremembe in najpomembnejše dopolnitve Stvarnopravnega zakonika. Slednji je v slovenski pravni red prinesel med drugim tudi institut povezanih nepremičnin. Ker ta za implementacijo potrebuje tudi ustrezna pravila glede zemljiškoknjižnih vpisov teh nepremičnin, je potrebno dopolniti tudi, kot omenjeno, obstoječi Zakon o zemljiški knjigi. Novelacija zakona daje možnost, da se v ta zakon vnesejo oziroma v njem izboljšajo rešitve, na katere opozarjajo tako uporabniki kot vsi ostali iz iz naslova slabe prakse ali praksa, ki dobesedno kliče po določenih izboljšavah. Osrednji cilj sprememb in polnitev Zakon o zemljiški knjigi je določiti pravila za vpis povezanih nepremičnin, vpis novih stvarnopravnih razmerij na področju etažne lastnine ter s tem omogočiti izvajanje Stvarnopravnega zakonika v delu, ki ureja ta razmerja in razmerja posameznih delov zgradb oziroma nepremičnin, namenjenih skupni rabi etažnih lastnikov več zgradb v sami etažni lastnini ali skupni rabi etažnih lastnikov zgradbe ali več zgradb v etažni lastnini in lastnikov nepremičnin oziroma več povezanih nepremičnin.Spremembe so povezane tudi z digitalizacijo področja pred vpisom v samo zemljiško knjigo. Gre predvsem za področje plačila davščin, da bodo ti postopki lahko potekali informatizirano in da strankam ne bo več treba fizično nositi originalnih dokumentov na Finančno upravo Republike Slovenije. Spremembe oziroma dopolnitve zakona se nanašajo tudi na razne olajšave za stranke, ki urejajo zatečeno stanje v zemljiški knjigi in so potrebne korekcije, predvsem v obliki vpisov. Novela zakona spreminja tudi nekatere določbe, ki so odraz izvajanja zakonodaje v praksi. Nekaj sprememb je namenjenih poenostavitvam, druge so namenjene preprečevanju tveganj zlorab in oškodovanja upnikov, ki se v teh procesih ali postopkih tudi dogajajo. V teh primerih se notarjem nalagajo dodatne obveznosti oziroma se jim dajejo pooblastila glede tega, kdaj lahko naredijo določeno razpolaganje z zaznamovanim vrstnim redom in kdaj ne. Obseg predvidenih sprememb in dopolnitev je glede na celoten obseg Zakona o zemljiški knjigi majhen in predstavlja potreben in primeren poseg v besedilo zakona, ki bo primarno omogočil implementacijo povezanih nepremičnin, zakon pa obenem posodobil z izkušnjami iz same prakse ter ga prečistil in prilagodil glede na vmesne spremembe na prej omenjenih povezanih zakonskih področjih.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Kot vsi vemo, je zemljiška knjiga javna knjiga, namenjena vpisu in objavi stvarnih pravic na nepremičninah. Kako pomembna evidenca je zemljiška knjiga, nam pove tudi načelo publicitete, v skladu s katerim na nepremičninah obstajajo samo tiste pravice, ki so vpisane v zemljiško knjigo. Objave v zemljiški knjigi so namenjene seznanitvi s pravicami in dejstvi, vezanimi na nepremičnine. Predlagane spremembe Zakona o zemljiški knjigi, o katerih govorimo danes, so v prvi vrsti tehnične narave. Dopolnjujejo se pravila glede novih in dodatnih možnosti vpisa etažne lastnine in povezanih nepremičnin. Sprememba je potrebna zaradi dopolnitve Stvarnopravnega zakonika, ki po novem omogoča, da so posamezni prostori oziroma zemljišča hkrati namenjeni več zgradbam oziroma več etažnim lastnikom v eni zgradbi. Iz zakona se črtajo tudi določbe o zemljiškem dolgu. Ta institut je bil zaradi številnih zlorab kot stvarna pravica ukinjen že leta 2013, zdaj pa mora temu slediti tudi ureditev v predmetnem zakonu. Uvajajo se tudi nekatere poenostavitve, ki so posledica izvajanja zakona v praksi. Med drugim se urejajo tudi stari vpisi pravic, vezanih na osebe, rojene pred letom 1900. Takšne rešitve bodo njihovim potomcem v veliki meri olajšale urejanje postopkov vpisa stvarnih pravic. Običajno imajo namreč težave z iskanjem dokumentov in izkazov, da so te osebe pokojne, zdaj pa jim bo ta sprememba olajšala življenje. Posebej v SAB pozdravljamo uzakonitev revizije kot izrednega pravnega sredstva v zemljiškoknjižnih postopkih. Tako bo omogočen enakopraven dostop strank do Vrhovnega sodišča, kar bo pripomoglo k poenotenju sodne prakse in pozitivno vplivalo na pravno varnost. Glede spremembe, ki je prepovedovala razpolaganje z zaznamovanim vrstnim redom v primeru stečaja in sprememb, ki so predvidevale nov pravni institut zaznambe izrednega pravnega sredstva proti sklepu o vpisu, je bilo podanih kar nekaj pripomb. Na neprimernost takšne ureditve so opozorili tudi v naši Zakonodajno-pravni službi, prav tako pa tudi Vrhovno sodišče in nekateri priznani pravni strokovnjaki.Vrhovno sodišče je tako izpostavilo, da utegne zaznamba izrednega pravnega sredstva proti sklepu o vpisu ogroziti pravno varnost v prometu z nepremičninami, saj so pogoji za dovolitev te zaznambe preveč nejasni in nedorečeni. Veseli nas, da so bili v drugi fazi obravnave pomisleki upoštevani, in predlog kot tak smo v Poslanski skupini SAB ocenili kot dober. Pozitivnih odzivov je bil zakon deležen tudi s strani ključnih deležnikov in stroke, zato bomo predlog zakona v Poslanski skupini SAB podprli. PREDSEDNIK